57., 9. Prijedlog zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 61 Predlagatelj oba zakonska prijedloga je Vlada Republike Hrvatske. Prijedloge akata primili ste poštom.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 Izvješća ste primili na sjednici. Pitam ministra Jakovinu želi li dodatno obrazložiti prijedlog zakona? Izvolite ministre. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Štovane kolegice i kolege. Kako je tematika i Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj službi zapravo protkana pitanjem rada Poljoprivredno savjetodavne službe zahvaljujem što smo dobili mogućnost obrazloženje dati objedinjeno. Vezano za ova dva zakona, jedan novi zakon i jednu izmjenu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poljoprivrednoj komori, možemo reći da treba napraviti malo duži uvod, odnosno malo više pojašnjenja. Osnivanje Hrvatske poljoprivredne komore 2009. godine donošenjem Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori i integraciji tadašnjeg Hrvatskog zavoda za Poljoprivredno savjetodavnu službu u Komori nažalost nisu rezultati željenim učincima koji su se namjeravali, htjeli postići tim zakonom i spajanjem. Već spomenutim Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Hrvatska poljoprivredna komora je kao pravni sljednik preuzela poslove, zaposlene, opremu, prava i obveze od Hrvatskog zavoda za Poljoprivredno savjetodavnu službu, ali je novim ustrojem zadacima te općenito ulogom uvelike umanjen dosadašnji značaj Poljoprivredno savjetodavne službe kao njen doprinos u okviru stručnog savjetovanja, informiranja, edukacije i općenito svakog vida servisa za poljoprivrednike koji se gradio u prethodnih 15-tak godina. Svojim djelovanjem u sastavu Hrvatske poljoprivredne komore javna Poljoprivredno savjetodavna služba izgubila je samostalnost u smislu provođenja zadaća koje su definirane nacionalnim zakonodavstvom. komora koristi cjelokupnu infrastrukturu javne Poljoprivredno savjetodavne službe koja obavlja sve opće financijske, računovodstvene, pravne i kadrovske te informatičke poslove iz ureda komore i za ured komore, tijela komore koja su skupština, upravni odbor, sektorski odbori, novoosnovani županijske regionalne komore, a time dijelom se koriste i proračunska sredstva javne poljoprivredno-savjetodavne službe. Djelatnici stručnih odjela i područnih odjela javne poljoprivredno-savjetodavne službe u županijama obavljaju poslove koji nisu u njihovom djelokrugu rada tajnici su u pojedinim sektorskim odborima i u većini slučajeva županijsko regionalnih komora, organizatori su sastanaka i skupova, tijela komore i drugo čime se umanjuje njihova raspoloživost za obavljanje stručnih poslova i savjetodavne pomoći poljoprivrednicima kao primarne zadaće kolega iz službe. i određenih programa i potpore za poljoprivrednike. U poglavlju tri navedene uredbe u članku 12. Navedeno je da su države članice dužne uspostaviti sustav za savjetovanje poljoprivrednika u pogledu upravljanja zemljištem i gospodarstvom, tzv. poljoprivredno-savjetodavne službe. Te poljoprivredno-savjetodavne službe moraju obuhvatiti barem zakonom propisane zahtjeve o upravljanju i dobre poljoprivredne i okolišne uvjete na način da poljoprivrednici mogu dobro sudjelovati u sustavu poljoprivredno-savjetodavne službe. Poljoprivredna komora u odnosu na poljoprivredne komore europskih zemalja nema takvu dugogodišnju tradiciju djelovanja kao što je to primjer u zemljama Dobre namjere organiziranja naše komore u svakom slučaju treba pohvaliti i nadamo se u idućem periodu i izmjenama ovoga Zakona ćemo rad Poljoprivredne komore u svakom slučaju još unaprijediti. Na žalost, još jednom kažem pokušaj sličnog organiziranja poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj u okviru Poljoprivredne komore nije se pokazao u ovom trogodišnjem periodu dostatno učinkovit i nije imao praktični model djelovanja kao kod komora koje imaju puno veću tradiciju u Europskoj uniji i puno su bolje organizirane. Hrvatska poljoprivredna komora nije se isprofilirala kao ravnopravan partner ni Vladi Republike Hrvatske ni Ministarstvu poljoprivrede u oblikovanju mjera poljoprivredne politike i rješavanja tekućih problema poljoprivrednih proizvođača i općenito poljoprivredne proizvodnje. Istovremeno izvorni rad poljoprivredno-savjetodavne službe zagušio se u obavljanju poslova vezanih za funkcioniranje komorskog sustava kako cijepanja ljudskih kapaciteta, tako i cijepanja sredstava osiguranih u državnom proračunu za rad poljoprivredno-savjetodavne službe. Donošenjem gore navedenog zakona, članove Komore i uvodi se, ukinuta je članarina za članove Komore i uveden je komorski doprinos kojeg su obvezne plaćati članovi Komore, korisnici izravnih plaćanja u poljoprivredi, sukladno Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Komorski doprinos obustavlja i na žiro račun Komore isplaćuje Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju umanjujući na taj način novčani iznos koji se uplaćuje korisnicima izravnog plaćanja. Kako se državne potpore sukladno Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju strogo namjenska sredstva namijenjena razvoju poljoprivredne djelatnosti nedopustivo je da se umanjuje za iznos komorskog doprinosa i doznačuju korisnicima u bitno smanjenom iznosu. Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju zabranjuje čak i provođenje ovrhe nad tim sredstvima. Vrlo kratko pojašnjenje 0,5 posto komorskog doprinosa koji je skidan direktno sa poticaja svih ljudi koji su dobivali izravne poticaje putem agencije, nešto što je bilo neprihvatljivo i na što smo dobili strašno puno prigovora samih poljoprivrednih proizvođača i to smo kao takvo morali promijeniti skidanjem komorskog doprinosa. Kad govorimo o iznosu za 2011. godinu komorski doprinos je iznosio gotovo 10 i pol milijuna kuna. Obustava komorskog doprinosa iz potpora koje će se isplaćivati iz sredstava Europske unije nije dopuštena pa se ovim prijedlogom zakona Republika Hrvatska usklađuje i priprema za skoro punopravno članstvo u Europskoj uniji, početak primjene zajedničke poljoprivredne politike. Ovakav način organiziranja stručne poljoprivredno-savjetodavne službe unutar komorskog sustava nije konačno naišlo na odobrenje od strane krajnjih korisnika, odnosno poljoprivrednika i polako se gubio sinergijski učinak djelovanja poljoprivrednika i savjetodavaca glede informiranja, edukacije, usvajanja savjeta, primjene novih tehnologija i ostalih aktivnost, funkcije Hrvatska postaje punopravni član polovicom iduće godine i uzimajući u obzir sve obveze i zadaće koje to članstvo nameće u poljoprivrednom sektoru nužno je žurno načiniti određenu reorganizaciju i utvrditi nove podjele poslova i to: oformiti poljoprivredno-savjetodavnu službu kao zasebno i neovisno stručno tijelo, odnosno vratiti status službe koji je imala dok je djelovala kao Hrvatski zavod za poljoprivredno-savjetodavnu službu od 1997. godine. Nadalje, reorganizirati pomorski sustav po principu dobrovoljnog sudjelovanja, odnosno financiranje komore uskladiti sa principima dobre prakse u okviru Europske unije tako da prijedlogom ova dva zakona dajemo sljedeće: Prijedlog zakona o poljoprivredno-savjetodavnoj službi osniva se poljoprivredna savjetodavna služba i popisuju elementi nužni za njezino funkcioniranje: Statut i sjedište službe, djelatnost službe, tijela službe, Statut službe, sredstva za rad službi, nadzor nad radom službe. Poljoprivredna savjetodavna služba u predstojećem razdoblju mora odigrati ključnu ulogu u sljedećim aktivnostima: provedbi sustava izravnog plaćanja kroz obavezno organiziranje i pružanje savjetodavnih usluga vezanih za učinkovito upravljanje gospodarstvima i ispunjenje uvjeta višestruke sukladnosti. Znači, zaštita okoliša, očuvanje biološke raznolikosti, zaštita zdravlja ljudi, života i biljaka, dobrobit životinja i zaštite na radu. Nadalje informiranju i edukaciji postojećih korisnika o mogućnostima predpristupnog programa za poljoprivredu i ruralni razvoj IPARD kao i budućih programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014./2020., aktivnog sudjelovanja u pripremi i realizaciji projekata poljoprivrednih gospodarstava u okviru ruralnog razvoja uključujući i pripremu poslovnih planova i projektne dokumentacije a sve u funkciji povećanja iskoristivosti EU fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj. Pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima s ciljem povećanja dobiti od poljoprivredne djelatnosti, povećanje konkurentnosti sektora kroz obrazovanje i savjetovanje poljoprivrednih proizvođača za primjenu modernih održivih tehnologija proizvodnje, udruživanje proizvođača, te realizaciju dopunskih gospodarskih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, davanja analitičkih podloga za potrebe kreiranje mjere poljoprivredne politike i ocjene njenih učinka zbog funkcioniranja sustava računovodstvenih podataka u poljoprivredi, te provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji. Prijedlogom zakona izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori usklađuju se poslovi Komore u skladu sa važećim poljoprivrednim zakonodavstvom zadaće, kontrole, mjere ruralnog razvoja i vođenje evidencije izravne prodaje za poljoprivredno gospodarstvo se kao takove ukidaju. Određuje se dobrovoljno neobavezno članstvo u Komori. Mijenja se način financiranja rada Komore i ukida se komorski doprinos, odnosno obustava od strane sredstava izravnog plaćanja. S obzirom na njihovu važnost Vlada Republike Hrvatske očekuje da Hrvatski sabor podrži oba prijedloga zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministru. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Najprije u ime klubova. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana zastupnica Marija Vukobratović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Gotovo uvijek kad se povede rasprava o poljoprivredi na bilo kojoj razini izazove veliku pozornost. Nekako naslućujem da će tako biti i danas. To je zapravo potpuno razumljivo iz bar dva razloga. Prvi je razlog taj da preko polovice stanovništva RH živi od poljoprivrede kao glavnog ili dodatnog izvora prihoda, živi na selu ili je na bilo koji drugi način vezano uz selo. Drugi razlog je što proizvodnja hrane trebala bi biti prioritetna zadaća svake države. Što većoj proizvodnji, a što manjem uvozu trebala bi težiti svaka Vlada, međutim s obzirom da je poljoprivredna proizvodnja izuzetno kompleksna i zahtjevna to nije nimalo jednostavan posao. Upravo zbog toga poljoprivrednim proizvođačima treba pružiti svu moguću pomoć, maksimalno ih rasteretiti od poslova koji su im strani, a omogućiti im da se potpuno posvete poslovima koji znaju, vole i žele raditi. Na tom tragu su i prijedlozi Ministarstva poljoprivrede koje ovdje sada nama daje na raspravu. To je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori i Zakon o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi. Hrvatska poljoprivredna komora osnovana je kako piše u njezinom statutu s ciljem promicanja, zaštite i zastupanja interesa članova, edukacije, savjetovanja i pružanja potpore članovima komore te pružanja poticanja vrijednosti, očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnog prostora. U djelatnost komore spadale su i dvije aktivnosti koje su kasnije regulirane nekim drugim zakonima. To su kontrola mjera ruralnog razvoja i vođenje evidencije izravne prodaje za poljoprivredna gospodarstva. Kojim zakonima je to regulirano rekao nam je predlagač i nema potrebe ponavljati. Osim toga ove dvije djelatnosti Hrvatska poljoprivredna komora nije zapravo ni dosada obavljala pa se njihovim izuzimanjem iz djelatnosti komore ne bi trebalo ništa bitno promijeniti. Novim prijedlogom zakona se također predlaže da članstvo u komori bude dobrovoljno, a ne obvezno kao i da se ukine komorni doprinos, a opet uvede članarina kako je to stajalo u zakonu i kad je komora osnovana. Oba razloga za izmjenu predlagač je objasnio i argumentirao i mi se s njima slažemo. Ovdje želim naglasiti da se suprotno nekim izjavama koje smo mogli čuti zadnjih dana ne želi komoru ukinuti. Nitko je ne smatra nepotrebnom i u njezinom poslovanju se ništa bitno ne bi trebalo promijeniti. Komora će i dalje udruživati poljoprivrednike, zastupati njihove interese u zemlji i inozemstvu, a financirat će se i dalje iz različitih izvora. Iz državnog proračuna za obavljanje određenih djelatnosti, iz članarina ostvarenih vlastitih i izvanrednih prihoda. Ona će dakle i dalje postojati i djelovati. Međutim, odsada će rukovodstvo i uprava trebati uložiti puno više truda oko svog članstva, biti im više na usluzi i dostupniji nego su to bili dosada. U novom ustroju komora će morati postizati rezultate koji će opravdati njezino poslovanje. Tako se uostalom danas na tržištu svi bore za svoje pozicije. Uzmimo na primjer fakultete, institute pa čak i srednje škole. Dakle to je područje koje mi je najpoznatije pa sam njega uzela za primjer. Svi oni moraju imati što kvalitetnije programe, verificirane programe, što kvalificiraniji kadar, što bolju opremu, što fleksibilnije radno vrijeme i jedino na taj način mogu opstati. Uz priznanje svemu dobrom što je u protekle tri godine u komori napravljeno ona nije u potpunosti opravdala svoje postojanje, bar ne u nekim ključnim aspektima svoje zadaće, a to je edukacija, savjetovanja, pružanje potpore članovima ili bar ne ravnomjerno u svim dijelovima Hrvatske. Naime razgovarajući s 15-ak najvećih korisnika državne potpore u mojoj županiji, a i nešto šire, samim tim fizičkim i pravnim osobama koje uplaćuju najveći komorski doprinos niti od jednog nisam čula da su imali veliku korist od komore ili bilo kakvu drugu pomoć. Dapače, rekli su mi da kad bi zvali ili tražili neku informaciju uglavnom ju nisu dobivali. Nitko ih nikada nije zvao niti tražio njihove mišljenje ili stav o propisima koji su se donosili na tijelima državne uprave ili lokalne i područne (regionalne) samouprave, a što je prva točka u popisu poslova i djelatnosti komore. Nakon toga razgovarala sam s malim poljoprivrednim proizvođačima računajući da ako već uspješnim farmerima pomoć ne treba jer su oni svojim dostignućima pokazali da znaju raditi ovima zasigurno treba. I njihov odgovor je nažalost bio isti. Ono što poljoprivredni proizvođači prepoznaju institucija od koje imaju korist i kome se uglavnom obraćaju za pomoć je Poljoprivredna savjetodavna služba. Poljoprivredna savjetodavna služba koja je od svog osnutka radila pod različitim nazivima imala je svoj najveći uspon u kasnim '90-im godinama i početkom 2000. Koristeći Koristeći kredit Svjetske banke nabavili su opremu, aute i računala, od 80-ak djelatnika u tom razdoblju narasli do današnjih 250 i ono što je najvažnije većina je dobro obučena za obavljanje djelatnosti savjetovanja. Nekoliko njih prošlo je obuku kroz neke od najvećih europskih trening centara – Danske, Finske, Njemačke, Irske, a kasnije su i sami postali treneri za nove savjetnike. Djelatnici Poljoprivredne savjetodavne službe koji u najmanju ruku su visoko obrazovani, a među njima magistara i doktora znanosti, su ne samo vrhunski stručnjaci već i veliki entuzijasti. Ne poznaju radno vrijeme, ne obaziru se na vremenske nepogode, blagdane ili vikende, na terenu su kad god to od njih zatraže njihove stranke. Najmanje djelotvorna i najmanje učinkovita bila je u razdoblju od 2011. tj. kada je postala sastavni dio Hrvatske poljoprivredne komore. Činom preuzimanja Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Hrvatska poljoprivredna komora preuzima i sve poslove i obveze, ali i djelatnike, opremu, prava i financijska sredstva. Savjetodavna služba na taj način gubi svoju autonomnost na više načina. Gubi samostalnost u odlučivanju, samostalnost u slobodnom raspolaganju sredstvima i infrastrukturom, samostalnost u raspolaganju svojim radnim vremenom i samostalnost u donošenju odluka i kreiranju vlastitih akcija i programa. Lošije i nekvalitetnije obavlja svoju osnovnu zadaću, a to je informiranje i savjetovanje poljoprivrednika. Smatramo da je prijedlog Ministarstva poljoprivrede o ponovnom osnivanju Poljoprivredne savjetodavne službe kao samostalne specijalizirane javne ustanove naročito dobar i višestruko koristan za izravne korisnike njihovih usluga. Djelatnici službe su najkompetentniji i najkvalificiraniji kadar jer su objedinili znanje, stručnost i iskustvo i predstavljaju sponu između znanosti i izravne proizvodnje. Kroz svakodnevne kontakte s poljoprivrednicima utječu na njihovu informiranost, a savjetima im mogu pomoći u što boljoj prilagodbi uvjetima zajedničke poljoprivredne politike nakon ulaska u EU. Također važnu ulogu imaju, a imat će još veću u pružanju pomoći za korištenje sredstava predpristupnih fondova a kasnije fondova potpore. Iz svih ovih razloga klub SDP-a će podržati donošenje ovih zakona. Hvala. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će uvaženi zastupnik Petar Čobanković. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Dozvolite mi da kažem par rečenica vezano na ovu objedinjenu raspravu

to smo rekli i kod usvajanja dnevnog reda, stojimo na stajalištu da ovo i navedeni razlozi za hitnost procedure i za prvo i drugo čitanje nisu bili opravdani ali Hrvatski sabor je većinom glasova prihvatio da ova dva prijedloga zakona idu u hitnu proceduru i nažalost tu više ništa ne možemo promijeniti. Nisu bili opravdani jer pitanje reguliranja Poljoprivredne komore nije nešto što je regulirano zajedničkom poljoprivrednom politikom. Ono je u svim zemljama EU posloženo posloženo na bazi nacionalnog zakonodavstva i na različite načine. Znači tu nema govora o usklađivanju sa zajedničkom poljoprivrednom politikom ili usklađivanje sa pravnom stečevinom EU jer nije regulirano kroz pravnu stečevinu EU. Druga stvar koju bih smatrao vrlo bitnom za ovdje za naglasiti, a želim kazati i u samom startu da smatram da je bilo razloga da se ide u izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori ali ono što ovom prijedlogu zakona smatramo nedopustivim je promjena i uvođenje dragovoljnosti u članstvo Hrvatske poljoprivredne komore. To smatramo nedopustivim iz prostog razloga jer komorski sustav u RH ne poznaje dragovoljnost. U svim segmentima gdje su određene djelatnosti regulirane kroz komoru pa tako možemo vidjeti o Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori članice Hrvatske gospodarske komore su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području RH. Slično je i u svim strukovnim komora pa između ostalog i u Veterinarskoj komori gdje kaže u članku 14. "Članstvo u komori je obvezno za sve veterinare koji obavljaju poslove veterinarske djelatnosti na području RH". I sada da ne nabrajam takve i u Obrtničkoj, Liječničkoj komori, arhitekata, komori građevinaca i sl. U svim tim komorama članstvo je obaveza. I zato stojim na stajalištu i stojimo na stajalištu da bi i u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori trebali zadržati obvezatno članstvo. Prijedlog navedenog zakona prema članku 4. Predlaže se ukidanje obveznog članstva u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori te se time umanjuje važnost i uloga poljoprivrednika u RH. Jer kako Jer kako drugačije to tumačiti nego da jedino u Poljoprivrednoj komori članstvo nije obveza. Znači da uloga poljoprivrednika u RH nije ravnopravna ili da kažem istostatusna kao i nekih drugih zanimanja. Smatramo da se ne može ukidati obvezno članstvo jednoj komori, a u ostalim komorama ne. Ako želimo ići u pravcu da se promijeni sustav komorski, ako želimo ići da se ide se ide na dobrovoljnost, onda predlažemo da se to ide paralelno i da se ide u pravcu da sa svim komorama ukine obvezatnost članstva. Poglavito tu mislim na Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru koje i prikupljanje svoje članarine za članice koje su obvezatne biti i nitko ih ne pita da li žele biti članice Obrtničke komore ili žele biti članice Gospodarske komore nego one sukladno zakonu moraju biti članice tih komora i ukoliko redovito ne ispunjavaju svoje obveze vezano za članarinu, tada im se i putem Porezne uprave i kroz ovršni postupak ide na naplatu. Ili kada trebaju potvrde o neimanju duga prema Poreznoj upravi ako imaju dug prema Hrvatskoj gospodarskoj komori nažalost neće dobiti potvrdu što držimo vrlo bitnim. A da ne govorim o strukovnim komorama gdje je također članstvo obveza. Ne možete obavljati veterinarsku praksu na prostoru RH ako niste član Veterinarske komore. Ne možete biti odvjetnik ako niste član Odvjetničke komore. I onda držim da nije uredu da se jednoj komori, komori koja je usput budi rečeno vjerojatno i najmlađa da se njoj ukida obvezatnost članstva, a ostalima da se zadržava. Zato predlažemo da se razmisli dobro o ovoj činjenici jer iskreno govoreći ovdje se pozivate na Ustav u obrazloženju. Ja stojim na stajalištu da bi se moglo na drugi način postaviti, da bi se moglo postaviti pitanje ustavnosti donošenje ovakve odluke gdje se članstvo skida sa obaveznog na dragovoljno. I zato držim da nije dobro da se članstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori u članku 4.predlaže da bude dobrovoljno i da se ukida obavezno članstvo. Što se tiče nekih drugih prijedloga nemam ništa protiv da se regulira i da se ukine komorski doprinos jer smatram da to nije bilo dobro rješenje ali da komora putem svojih tijela odredi pitanje članarine, članarine koja će biti primjerena i koja će biti u mogućnosti poljoprivrednici da uplaćuju. Što se tiče drugog zakona, moja osnovna primjedba stoji u članku 1. gdje se kaže da se ovim zakonom uspostavlja Poljoprivredna savjetodavna služba. Poljoprivredna savjetodavna služba u Republici Hrvatskoj je proslavila prošle godine 20 godina postojanja. Ona je postojala u različitim oblicima, u različitim formama, ali sa funkcijom javne Poljoprivredno savjetodavne službe je započela već 1991.godine kada je bila segment ministarstva, a kasnije se transformirala u samostalnu instituciju. Druga stvar, kažete da su određene poslove unutar komore radili djelatnici Poljoprivredno savjetodavne službe, Ali isto tako treba naglasiti da se i kroz oblik financiranja rada savjetodavne službe da su također korištena sredstva i Hrvatske poljoprivredne komore koje su se ubirale na osnovu doprinosa. doprinosa. Negdje u iznosu oko 3 milijuna kuna su bila sredstva iz Hrvatske poljoprivredne komore i na taj način se stvorila pretpostavka, ta sredstva su se uglavnom koristila za izlaske na teren, pokriće putnih troškova i slično. Sve je stvorila veća operativnost Sve je stvorila veća operativnost javne Poljoprivredno savjetodavne službe. Mi možemo raspravljati da li je bolji oblik samostalnosti ili da li je bolji oblik da bude u …/Ne razumije se./… sustavu Poljoprivredne komore. Iskustva su različita. U pojedinim europskim zemljama kao što sam rekao ova problematika nije regulirana zajedničkom poljoprivrednom politikom nego je prepuštena mogućnost državama da same uređuju to područje. Postoje različiti oblici. U onim oblicima zemalja koje su nama bile za uzor, a to je Francuska i Austrija Poljoprivredna savjetodavna služba je bila u sustavu Poljoprivredne komore i jako dobro funkcionira. I naravno, tu je opravdanje da će na najbolji način funkcionirati upravo ako njeni šefovi budu oni za koje treba da radi. A savjetodavna služba treba da bude u funkciji poljoprivrednika i zato ne smatra se čak, nije se smatralo lošim ako bude u sustavu Poljoprivredne komore koja objedinjuje sve poljoprivrednike na prostoru Republike Hrvatske i na neki način da oni budu ti koji će usmjeravati rad Poljoprivredno savjetodavne službe. Naravno da Poljoprivredno savjetodavnoj službi, pred Poljoprivrednom savjetodavnom službom su velike velike zadaće, veliki zadaci. Ja želim kazati da je Poljoprivredna savjetodavna služba u najvećoj mjeri do sada odradila one postavljene zadaće. Želim naglasiti i veliki doprinos Poljoprivredne savjetodavne službe u uspostavi ARCOD-a ARCOD-a gdje je radila jedan vrlo bitan posao za Republiku Hrvatsku, posao koji je bio bitan i koji je uz djelatnike Agencije za plaćanje, djelatnike hrvatske agencije i Poljoprivredna savjetodavna služba dala veliki doprinos da u onim predviđenim rokovima koji su bili obilježeni u akcijskom planu uspijemo uspostaviti ARCOD u Republici Hrvatskoj i što je sigurno značajno pridonijelo i otklanjanju i određenih mjerila koja su bila za Poglavlje 11., ali i stvaranju pretpostavki za završetak pregovora. Naravno da pred Poljoprivrednom savjetodavnom službom u narednom periodu su i sljedeće zadaće, zadaće koje im donosi zakonodavni okvir, od zakona o o potporama Republike Hrvatske koji je u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom EU, ali isto tako i do onoga što se unutar Hrvatske poljoprivredne komore u sklopu savjetodavne službe u ovih godinu dana ili nešto više i počinjalo značajno razvijati, a to je jačanje onih odjela koji bi trebali biti u funkciji izrade određenih programa, projekata, vezano za naša poljoprivredna gospodarstva gdje praktično poljoprivrednik ne bi bio izložen ponekad vrlo visokim cijenama izrade određenih projekata, programa od strane privatnih agencija koje stjecajem okolnosti su ponekad morale biti te da bi sačinile određeni program i projekt jer nažalost edukativna snaga naših poljoprivrednika još uvijek nije na takvom nivou da bi dobar dio dobar dio potrebitih projekata mogli i bili u stanju sami odraditi. To se vidjelo i na …/Ne razumije vezano za SAPARD, ali isto tako i sada na IPARD-u i upravo korištenjem i savjetodavne službe, ali isto tako i pojedinih agencija se ide u pravcu, ja sam osobno uvjeren da će iskorištenost IPARD-a biti značajno veća od iskorištenosti SAPARD-a. u isplaćenom dijelu sa 48%, ja sam uvjeren da će IPARD koji će se koristiti još i u ovoj i u sljedećoj godini da će on biti vrlo blizu maksimalne iskorištenosti. Jer ako pratimo natječaje koji u zadnje vrijeme idu, sve veći broj je zahtjeva, sve veći broj zahtjeva koji udovoljavaju kriterije za ostvarivanje ovih pretpristupnih sredstava. Ali ne treba zanemariti i značaj i ulogu savjetodavne službe koju će ona imati i u pristupnom razdoblju kada će nam na raspolaganju biti i značajna sredstva još daleko veća nego od pretpristupne pomoći, to je preko 350 milijuna, 353 milijuna. Već od 2014. godine hrvatskim poljoprivrednicima će biti na raspolaganju kroz mjere ruralnog razvoja. To je ogroman novac i naravno da će tu uloga Poljoprivredno savjetodavne službe biti značajna. Iz svega ovoga što sam do sada rekao želim naglasiti da klub Hrvatske demokratske zajednice neće poduprijeti ova dva prijedloga zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Petru Čobankoviću. A sada će nam stavove Hrvatskih laburista-stranke rada ova dva zakonska prijedloga predstaviti uvažena zastupnica Nansi Tireli. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, gospodine ministre. Pa evo u ocjeni stanja predlagač identificira tri grupe problema radi kojih su nužne izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori po hitnom postupku: usklađivanje sa Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i sa Zakonom o poljoprivredi, usklađivanje s Ustavom Republike Hrvatske, komorski doprinosi, njegova naplata. Predlagač tvrdi da je kontrola mjera ruralnog razvoja Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju dana u nadležnost Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te da se stoga tu ovlast mora brisati u Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Na žalost predlagač je predvidio činjenicu da je upravo Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju Narodne novine 124/2011 člankom 27. stavak 2. ta ovlast upravo dana Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Citiram: "Administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu u sklopu …/Govornica se ne razumije./… mjera provodi Agencija za plaćanja, a kontrolu na terenu provode Agencije za plaćanje i Hrvatska poljoprivredna komora." Zakonom o poljoprivredi je propisano da će i ministar nadležan za poljoprivredu propisati način vođenja evidencije o prodaji vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima članak 24. stavak 2. Istina je dakle, da ministar propisuje način vođenja evidencije, ali ne i tko tu evidenciju vodi. Vođenje te evidencije je Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori članak 4. podstavak 8. stavljeno u djelokrug Hrvatskoj poljoprivrednoj Komori i niti jednim pozitivnim propisom ta ovlast nije dana nekom drugom. Predlagač nadalje smatra da su u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske članak 43. sloboda udruživanja odredbe Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori u kojima se propisuje da je članstvo u Komori obvezno, te da su članovi Komore poljoprivredna gospodarstva upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Na prvi pogled može se činiti da je problem pravilno uočen, međutim kad se pogleda kako je ta problematika uređena za Hrvatsku gospodarsku komoru ili za Hrvatsku obrtničku komoru ili za bilo koju drugu Komoru koja djeluje na prostoru Republike Hrvatske taj problem prestaje biti jednostavan. Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori Narodne novine 66/91 i 73/91 člankom 2. stav 1. propisano je da su članice Hrvatske gospodarske komore sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske. Dalje je regulirano da pravne osobe postaju članice Hrvatske gospodarske komore upisom u sudski registar, a fizičke postaju članice Hrvatske gospodarske komore preko svojih udruženja, odnosno saveza. Dakle, nema izbora. Ako se baviš gospodarskom djelatnošću i imaš sjedište na području Republike Hrvatske član si Hrvatske gospodarske komore htio ti to ili ne htio usprkos člansku 43. Ustava. Zakonom o obrtu Narodne novine 49/2003 pročišćeni tekst 68 od 2007. i 79 od 2007. članak 67. stavak 3. propisano je da obrtnici postaju članovi Hrvatske obrtničke komore danom upisa u obrtni registar, a stavak 6. istog članka naglašava da je članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori obvezno. Dakle, ni ovdje članak 43. Ustava nije poštivan.

dotakao i onoga na koji način savjetodavna služba ima komunikaciju sa obiteljskim gospodarstvima, sa poljoprivrednim proizvođačima. U strukturi njihovih komunikacija 24% su predavanja, 11% su prikazi, 9% su manifestacije i 56% pisani materijal. Isto počinjemo od kraja, 56% pisanog materijala, zamislite sad jedno obiteljsko gospodarstvo gdje je nositelj obiteljskog gospodarstva osoba koja je preko 50 godina. Sad on će čitati nekakav materijal od 20 stranica. Budite sigurni da ta komunikacija nije dobra. I prijedlog kluba Hrvatske narodne stranke prema savjetodavnoj službi da se organizira na onaj način na kojem je komunikacija najbolja, a koja je komunikacija najbolja trebaju reći direktno zainteresirani proizvođači. Da li su to manifestacije, da li je se./… određenog gospodarstva ili način onaj koji će najviše imati koristi i uloge po pitanju popravka kvalitete poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Nadalje, mi u HNS-u smatramo da itekako bitna proizvodnja ne zavisi samo od ministarstva, ne zavisi samo od Poljoprivredne komore, ne zavisi samo od ne zavisi samo od Agencije za plaćanje, već smatramo da je to jedinstveno tijelo koje sinkronizirano može polučiti najveće efekte i najveće rezultate za popravak stanja u Republici Hrvatskoj. O tome da i dosadašnji način funkcioniranja i Poljoprivredne komore i savjetodavne službe nije bio najbolji govori se o tome o načinu, povlačenju sredstava koji su mogli biti značajan generator i popravak stanja u poljoprivrednoj proizvodnji. Jučer smo na odboru i o tome razgovarali gdje pojedine konzultantske tvrtke po načinu paste-copy prodaju poljoprivrednim gospodarstvima isti program samo sa promijenjenim imenom. Tu smatramo da u ovom samostalnom djelovanju savjetodavne službe mora se preuzeti više odgovornosti i da savjetodavna služba po želji korisnika mora biti u stanju odraditi dio projekata, dio programa. Normalno da takve aktivnosti mora podupirati i Ministarstvo poljoprivrede jer interes je i za napredak naše države i za napredak poljoprivredne proizvodnje da što veći dio sredstava koji su za ruralni razvoj mi trebamo i povući. Također, još jedna bitna stvar u kojoj smatram da Poljoprivredna komora i savjetodavna služba moraju djelovati u sinergiji da poljoprivredne proizvođače uvjerimo da je osposobljenost i po pitanju stručne osposobljenosti za obavljanje posla itekako bitno, jer sa ulaskom u EU koje će biti vrlo brzo, 1.7.2013. godine bit će potpuno druga pravila kod povlačenja i direktnih poticaja. Zato smatram da ovo vrijeme koje je pred nama moramo iskoristiti da se poljoprivredni proizvođači osposobe i da budu kvalitetni i i da pri savjetodavnoj službi svakako se osnuje poseban odjela koji će se baviti sa ruralnim razvitkom i koji će biti taj transmisija prema poljoprivrednim proizvođačima za povlačenje sredstava. I smatram da je to jedna od glavnih aktivnosti u predstojećem vremenu, povlačenje kvalitetnih sredstava za ruralni razvoj. Hrvatska narodna stranka poduprijet će prijedlog i o komori i o savjetodavnoj službi. Mi ćemo glasati za. Hvala. **Stazić, Prije prelaska na pojedinačnu raspravu ostaje nam čuti još stavove kluba HDSSB-a. Za saborsku govornicu pozivam uvaženog zastupnika Zorana Vinkovića. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre. Reče ovdje jedan kolega da se većina zastupnika bavi formalizam i da pati od formalizma, no pričati o Hrvatskoj poljoprivrednoj savjetodavnoj službi i Hrvatskoj poljoprivrednoj komori u svakom slučaju ne može se, a da se ne analizira malo i stanje u poljoprivredi. Stanje u poljoprivredi koje je ove godine dodatno odlukom ovog ministarstva pogoršano, obzirom da je upravo kroz državni proračun smanjen direktnih poticaja, direktnih ulaganja u poljoprivredu, a posebno u Slavoniju i Baranju za gotovo milijardu i pol kuna što će imati dugoročne posljedice za razvoj, ali i opstanak hrvatske poljoprivrede u Hrvatskoj, na hrvatskom tržištu, a isto tako i na svjetskom i europskom tržištu. Ovu godinu su nažalost zahvaljujući takvim mjerama početak same godine obilježen i velikim prosvjedom mljekara, kreću uskoro i prosvjedi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kasni se sa poticajima i to poticajima iz 2011. godine, a hrvatskoj javnosti i svima onima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom mora biti jasno da još niti lipa poticaja nije isplaćena za 2012. godinu nego će ona biti daleko umanjenija, isplaćena u 2013. godini. Tu su svakako i mnogobrojni predmeti raspolaganja prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta koje godinama ili mjesecima stoji u ladicama ministarstva. Ponegdje ima i grešaka lokalne samouprave gdje nisu adekvatno raspisali te natječaje. Nema natječaja na svijetu koji može zadovoljiti sve one koji se jave na taj natječaj, ali u svakom slučaju ministarstvo koje daje suglasnost za to zemljište mora preuzeti dio svoje odgovornosti, a ne politički rješavati taj vrući i gorući problem Hrvatske, a posebno Slavonije i Baranje. I ono što je najzanimljivije ovo nisu izmišljeni podaci za 2011. godinu imamo poraznu sa tendencijom da će se to desiti i u 2012. godini. Poraznu vanjsko-trgovinsku razmjenu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda gdje je za 2011. godinu, gdje su uzeti gotovo svi poljoprivredni proizvodi. Naš deficit odnosno izvoz daleko manji od uvoza poljoprivrednih proizvoda za gotovo milijardu i pol kuna gdje smo doista uvozili sve i svašta milijardu i 32 milijuna kuna plus nekih 400 milijuna kuna suhog lišća, granja, mate čaja i ne znam čega. Postoje svi ti podaci u tablicama za statistiku. Ali nije potrebno toliko gledati te podatke, nego je jednostavno moguće odšetati u ovu trgovinu tu na Markovom trgu i zapitati se doista i vidjeti kakvo je doista stanje u hrvatskoj poljoprivredi. Ova trula kruška koja se nalazi u policama koja je izišla vjerojatno iz neke hladnjače, a što upozorava da Hrvatska nema dovoljno smještajnih kapaciteta za voće i povrće. Ja je ne bih jeo jer dolazi iz jedne strane zemlje. Ne zbog toga što je iz strane zemlje nego je išpricana razno raznim sredstvima čim je izvađena na zrak, počela je truliti, dolazi iz Italije dok vjerojatno naši proizvođači krušaka vilijamovki nisu mogli čak ni rakiju praviti nego su vjerojatno to morali dati svinjama ukoliko su dobili poticaj za svinje koje isto tako u jednom ogromnom velikom broju uvozimo. Ova je vjerojatno izišla u ovom trenutku iz hladnjače a dolazi iz Austrije. Razno razne udruge voćara a Hrvatska je u zadnjih nekoliko godina i podigla trajne nasade u voćarstvu. Jednostavno nemaju gdje smjestiti jabuku. Ovo je inače gloster a može biti i zlatni delišes. Ali vidjet ćemo do kraja izlaganja kako će promijeniti tu boju. Luk. Nisu mi dali da donesem krompir jer ga prodaju u onim vrećicama od 5 kg pa mi se to nije dalo nositi. Ali on je također uvezen sa Cipra i Egipta. Luk je uvezen isto iz Austrije. Očigledno hrvatska zemlja nije dovoljno plodna, ni Slavonija, pa ni Lika za onaj poznati lički krompir zaštićen između ostaloga. Gospodine Čobanković imali ste dosta vremena kao ministar poboljšati i smanjiti uvoz, a povećati izvoz poljoprivrednih proizvoda sa mjerama, da evo i ovaj luk, bijeli luk, crveni luk moramo uvoziti iz Austrije. Onaj bijeli luk ili češnjak uvozimo iz Kine na žalost. Očekuje se dolazak avionom tog kontingenta. Rajčica ili paradajz kak' mi to zovemo u Slavoniji ili jabučica još uvijek zelena. Vjerojatno će sazrijeti za 15 dana u trgovini. Uvozi se malo ovdje iz južnijih mediteranskih krajeva iako očigledno mi ne možemo to raditi u dolini Neretve. Ovo je iz Španjolske. Meni je jasno da je ovo, ovo Hrvatska očigledno ne može raditi suhe šljive, a inače postoje dalmatinske smokve koje se pakiraju u Srbiji. Doći će sutradan, evo ove suhe šljive dolaze iz Srbije. I sad da ja ne nabrajam i tako dalje i dalje, meni je jasno i da moramo uvoziti banane, jer to gospodine potpredsjedniče Sabora očigledno ne uspijeva u Hrvatskoj. Možda ako vama uspije onda ćete vi to patentirati. Ali u svakom slučaju ovo svakako trebamo uvoziti i ta cijena tih banana vjerujem da nisu ekološki proizvedene jer nemaju onu oznaku ekološkog proizvoda. Dakle, ovo je zorni prikaz stanja u hrvatskoj poljoprivredi, da ne spominjem da uvozimo i osnovne poljoprivredne proizvode kao što su mlijeko, kao što su kukuruz, kao što je pšenica, kao što je svinjetina, kao što je govedina. Kilu janjetine ili pola onog janjeta nisam kupio kupio jer bi se tu odmrznio pa bi se malo napravilo ovdje i nereda. Uvozi se iz Novog Zelanda itd. itd. Od samog ministarstva se dakle traži da krene u rješavanje ovih problema, problema pa i u ribarstvu da ne uvozimo one tune iz konzerve s Tajlanda ili ne znam odakle, nego da u tim konzervama ili limenkama bude jadranska tuna, jadranska riba, pa i svježa riba u hrvatskim trgovinama. Ovi zakoni vratit ću se na ove zakone jer vidim da vrijeme polako ističe. Klub HDSSB-a je vrlo svjestan stanja u poljoprivredi obzirom da i dolazimo iz regije koja je okosnica hrvatske poljoprivrede temelj, kuća i krov. Ostale regije daju ono što kuću čini kućom, ali Slavonija i Baranja je upravo ta koja je nekad zajedno sa onom Vojvodinom mogla prehraniti pola Europe. Danas na žalost Slavonija i Baranja ne može prehraniti samu sebe. I nisu krivi oni koji rade na toj zemlji, koji prolijevaju i pošteno rade. Imaju oni koji pošteno ne rade, pa uzimaju samo poticaje. Ali za to postoje poljoprivredne inspekcije, nadležne institucije. Ali to je jedna druga priča. Ovi zakoni, klub HDSSB-a je i prilikom samog donošenja hitnog postupka rekao i smatra da ovi zakoni ne trebaju ići po hitnom postupku jer nisu ni steknuti uvjeti iz Poslovnika Hrvatskog sabora, a nemaju niti oznaku europskih zakona. Tako da doista ne vidimo razlog donošenja hitnog postupka ovih dvaju zakona. Ja moram ovdje biti iskren i reći da je važeći zakon donesen isključivo radi namirivanja tražbina tadašnjih koalicijskih partnera HDZ-a i HSS-a koje ja vjerujem da sad još uvijek sjedi u u sabornici bez obzira na suspenziju i isključivo je osnivanje Hrvatske poljoprivredne komore značilo uhljebljivanje HSS-ovih kadrova gdje su gotovo svi čelnici te Poljoprivredne komore bili iz HSS-a i dolazili iz onih dijelova koji imaju daleko manji broj obiteljskih gospodarstava od npr. Osječko-baranjske županije itd., itd. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Vinkoviću oprostite, prekinut ću vas na trenutak da obavijestim sve kolegice i kolege zastupnike i zastupnice da se na galeriji Hrvatskog sabora nalaze članovi Odbora za reviziju Parlamenta Republike Finske koji je u radnoj posjeti u Republici Hrvatskoj. Čast nam je pozdraviti ih. Ja ih također pozdravljam, ali ću nastaviti pričati hrvatski u Hrvatskom saboru. Tu je u svakom slučaju i pitanje, a ja osobno smatram da svako članstvo u bilo kojoj komori treba biti dobrovoljno i da se Hrvatska poljoprivredna komora isto tako i bilo koja druga komora treba prije svega financirati iz članarine svojih članova nikako iz državnog proračuna, pa ovdje je normalno postaviti i pitanje što je sa svim drugim inim komorama koje djeluju u RH od prvenstveno Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore? Jer ako nešto važi za Poljoprivrednu komoru treba važiti dakle i za sve druge komore, od komore inženjera, od komore arhitekata, odvjetnika, liječnika, stomatologa ne znam čega sve nema jer očigledno je stvoren i nije to obitelj Glembajevih gospodine Baranoviću nego u krajnjoj liniji ne želeći uvrijediti članove te komore doneseni su zakoni po kojima doista ukoliko ukoliko netko izlazi na natječaj pa želi ponuditi određeni projekt po tržišnim cijenama na javnim natječajima i ukoliko smanji tu svoju cijenu tada to smatraju kršenjem pravila komore tako da određene komore liče i na onu obitelj Corleone. obzirom da tu u ovom pozdravljanju delegacija vrijeme polako curi podsjetit ću samo dakle Hrvatska poljoprivredna komora treba ostati, ovaj zakon treba ići u drugo čitanje, treba otvoriti rasprave koje su vezane za sve druge komore kako doista ovaj Hrvatski sabor protuustavno ne bi donosio odluku za jednu komoru, a druge obaveznim članstvom i obaveznim plaćanjem nagradio u postojećem zakonu. Pitanje Savjetodavne službe je pitanje koje sam postavio i u prošlom sazivu. Smatrao sam i tada da nije dobro da Poljoprivredna savjetodavna služba bez obzira što to neke zemlje imaju ugrađeno i financira se također iz državnog proračuna, ali Savjetodavna služba je trebala ostati pri Ministarstvu poljoprivrede kao i ona znamenita Agencija za plaćanje u poljoprivredi jer to su sve odjeli Ministarstva poljoprivrede i trebali su takvi i ostati. Što se tiče same samostalnosti ne vidim mogućnost bilo koje vrste samostalnosti u svom radu jer to je prije svega služba koja se financira iz državnog proračuna tako da možemo u svom radu i u njenom radu zaboraviti na samostalnost. Slično je tu pitanje gospodine ministre i već poznate fame koja se nalazi u vašem u vašem ministarstvu i koja se još uvijek ne rješava, a to je pitanje onog famoznog Hrvatskog centra za konjogojstvo koji je osnovan na neosnovanim i neutemeljenim temeljima kada su spojene dvije državne ergele, odnosno jedna prava državna ergela Đakovo sa više od 500 godina tradicije i više od 200 godina točnije 206 godina uzgoja lipicanaca

imati na duši Lipik, da vratite pravnu osobnost ergeli Đakovo, da date pravnu osobnost ergeli Lipik pa ako ostanu, ostanu a da Hrvatski centar za konjogojstvo stavite pod državnu ergelu Đakovo jer je to državna ergela Đakovo i dalje radila. Imat ćete stvarnu racionalizaciju troškova. Klub HDSSB-a ne može podržati ova dva zakona. Za opstanak smo Hrvatske poljoprivredne komore ali tražimo da ova dva zakona idu u drugo čitanje i smatramo da nikakvi amandmani ne mogu popraviti dva zakona, a posebno

Nemojte rekvizite zaboraviti svoje. Obavještavam kolegice i kolege da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. To vrijeme je isteklo u 11,49 minuta što možete vidjeti i na ekranima. To je ova srednja brojka. Iscrpili smo sve prijave po klubovima i prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva se za raspravu javila uvažena zastupnica Sandra Petrović. Hvala vam gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre, uvažene kolegice i kolege zastupnici. U dosadašnjem tijeku rasprave neki od uvaženih kolega su se po mom mišljenju vrlo olako pozivali pozivali na zakonitost i usklađenost predloženih izmjena Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori pa se pitam evo je li zakonito, a ono barem pošteno uzimati nekome novac na ime komorskog doprinosa, obustavljati ga čak iz ostvarenog iznosa državnih potpora koji su inače izuzeti čak i od primjene ovršnih propisa, financirati se iz državnog proračuna, a pritom ne obavljati osnovne funkcije koje im sam zakon propisuje. Ovo su otprilike riječi kojima bih mogla opisati dosadašnji rad Hrvatske poljoprivredne komore. Prije svega podržavam objedinjenu raspravu o prijedlozima oba dva zakona koji su međusobno povezani i mislim da oni zajedno predstavljaju očekivane i poželjne promjene u institucijama zaduženim za strateški interes ove države, a to je u svakom slučaju hrvatska poljoprivreda i poljoprivredna djelatnost. Pristupanje izmjenama u Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori mislim da je još jedan korak prema cilju kojem teži poljoprivredna politika ove Vlade, a to je prije svega ispravljanje nepravednosti i nelogičnosti u sustavu hrvatske poljoprivrede tj. njegovoj institucionalnoj podršci. Podržavam usklađivanje Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori s posebnim zakonima u pogledu obavljanja javnih ovlasti odnosno sa Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi u pogledu kontrole mjera ruralnog razvoja. A Zakonom o poljoprivredi u dijelu vođenja evidencije izravne prodaje za poljoprivredna gospodarstva. Smatram da ukidanjem ovih javnih ovlasti Hrvatskoj poljoprivrednoj komori ostvarujemo korak prema ponovnom uspostavljanju pravne sigurnosti u ovom području jer zakonski usklađujemo javne ovlasti institucijama koje treba obavljati pa u tom smislu više ne bi trebalo biti zabune. Kako više ne postoji potreba za obavljanje ovih javnih ovlasti od strane Hrvatske poljoprivredne komore tim više ne postoji ni potreba niti logično opravdanje zašto bi Hrvatske poljoprivredne komora zadržala sredstva državnog proračuna kao izvor vlastitog financiranja. U tim smislu državni proračun rasterećen je na toj poziciji. Ista se sredstva mogu preusmjeriti u rad Poljoprivredne savjetodavne službe kao institucije koja će obavljati javne ovlasti iz oblasti poljoprivrede i biti na usluzi krajnjem korisniku a to je hrvatski poljoprivrednik. Sljedeća promjena vezana je za problematiku članstva u komorama koje su opterećivale poljoprivrednike odnosno obrtnike i trgovačka društva koja se bave poljoprivrednom djelatnošću. Naime, zakonom je propisano da se poljoprivredom mogu baviti fizičke i pravne osobe, prema tome njihovo obvezno članstvo u komorama često ih je sprečavalo da uopće vide interes i smisao u tome da budu članovi Hrvatske poljoprivredne komore, Obrtničke komore, Gospodarske komore i mislim da smo tome doskočili ovim predloženim izmjenama zakona. Sada će oni imati mogućnost izbora u kojoj komori žele ostvarivati svoje interese udruživanja odnosno u kojoj komori žele ostvarivati svoja ustavna prava na koja ste se vi pozivali u svojim raspravama raspravama u ime kluba. Ipak najvažniji dio izmjena i dopuna odnosi se na znatno financijsko rasterećenje hrvatskih poljoprivrednika u smislu ukidanja komorskog doprinosa. Naime članovima Hrvatske poljoprivredne komore do sada je obustavljen iznos komorskog doprinosa i to iz iznosa kojim se isplaćivao na ime potpora. S druge strane pak iznos potpora u poljoprivredi ima status takvog novčanog primanja koje je čak izuzeto i od ovrhe. Dakle, u rangu sa iznosima alimentacije ili invalidske mirovine. Međutim iako je izuzeto i od ovrhe nije bilo izuzeto i od umanjivanja za iznos komorskog doprinosa. Moram napomenuti da je to iznos koji hrvatski poljoprivrednici nisu opće ni vidjeli jer im je automatski bio skinut sa iznosa primljenih potpora. Mnogi od njih čak nisu ni znali da im je taj iznos umanjen odnosno da su ga bili dužni plaćati. Vjerujem da govorim u ime velike većine poljoprivrednika kada kažem da su ovo promjene kojima su se nadali te da postoji konsenzus među njima u pogledu ove teme. Svaka promjena loše i nepravedne prakse je dobrodošla, a za ovu posebno smatram kako je došla u pravi čas. Novo poboljšanje donijet će nam ustrojavanje i Poljoprivredno savjetodavne službe kao tijela s javnim ovlastima samostalnog tijela koje će biti zaduženo za podršku krajnjim korisnicima odnosno poljoprivrednicima i to bez naknade, dakle stručno i profesionalno bez naknade. Oni će imati svoju službu u kojoj će se moći u bilo kojem trenutku besplatno obratiti za pomoć, podršku, savjet, uslugu koju ta služba obavlja u okviru svojih zakonskih ovlasti. Vjerujem također da govorim u ime većine hrvatskih poljoprivrednika kada pozdravljam navedene zakonske promjene te se nadam da će novim ustrojem biti zadovoljni upravo oni kojima je i njegova svrha namijenjena, a to su krajnji korisnici poljoprivrednici. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sljedeći za pojedinačnu raspravu zastupnik gospodin Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege. Evo budući da dolazim iz Slavonije dakle dijela u kojem mnogi ljudi žive od poljoprivrede imam potrebu nekoliko riječi reći o tome. Ali posebno mi je znakovito da se neki samoproglašeni hrvatskog seljaka sada nisu čak ni u sabornici uključujući i neke pripadnike regionalnih stranaka, dakle da ih ne zanima što će s ovim zakonom biti odnosno što njihove kolege imaju reći. No, dobro, to je na njihovu dušu. A dozvolite mi da sada nešto kažem i o ovim zakonskim prijedlozima. Hrvatske poljoprivredne komora je zakonom od 2009. Godine dobila dvije javne ovlasti kao što su neke kolegice i kolege već prije mene to spomenuli dakle kontrolnu mjeru ruralnog razvoja i vođenje evidencije izravne prodaje za poljoprivredna gospodarstva. Međutim ono što je paradoksalno je da su jedna i druga javna ovlast bile regulirane drugim zakonima dakle Zakonima o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju dakle koja je prvu navedenu javnu ovlast dalo nadležnost izvršenja Agencije za plaćanje, a Zakonom o poljoprivredi je sam ministar poljoprivrede propisivao način vođenja evidencije prodaje vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu. Zato je i brisanje ove dvije javne ovlasti zakona o Hrvatske poljoprivredne komori znači usklađivanje sa već postojećim zakonima što svakako držim da je pohvalno jer smanjuje konfuziju koja je nastala baš zbog navedenog problema. Iz ovoga je također vidljivo da su predlagači starog Zakona o Hrvatske poljoprivredne komori unijeli ove odredbe koje su bile u suprotnosti sa već postojećim zakonima, a kojima je cilj bio političko nametanje značaja rada jednoj novoj instituciji koja je u krajnosti trebala biti mjesto dogovaranja i usuglašavanja stavova o o proizvodnji u agraru posebno na hrvatskom selu, a ne mjesto provođenja nekih kontrolnih mjera koje provode institucije koje su i onako u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Druga bitna stvar u ovim izmjenama zakona odnosi se na obavezno članstvo u komori koja je u dosadašnjem zakonu bilo propisano da svi poljoprivrednici moraju biti članovi komore i plaćati doprinose, a koje ove izmjene uređuje kao dobrovoljne. Držim da je to pohvalno, evo kolegica prije mene je to isto spomenula. Budući da smo i najavili u predizbornoj kampanji da ćemo smanjiti parafiskalne namete gospodarstvenicima naravno tu uključujemo i poljoprivrednike. Posebno oni koji su već po sili zakona bili članovi i Obrtničke komore ili Hrvatske poljoprivredne komore. SDP je upravo ovo i predlagao kada je rasprava o ovom zakonu bila dakle u prošlom sazivu. No vladajući HDZ i HSS nisu za to imale sluha. Također nije dobro da se članarina plaćala obustavom sredstava koja je korisnik dobio od izravnih plaćanja od poticaja što je protuzakonito jer su to namjenska sredstva za razvoj poljoprivredne djelatnosti i nije dopustivo da se umanjuju za iznos na ime komorskog doprinosa. Dakle to bi bilo tek nemoguće od 2013. godine kad se potpore budu isplaćivale iz sredstava EU. Tada će i naša poljoprivredna politika biti usklađena sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU te te se i ove izmjena zakona odnose na proces usklađivanja našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU. Što se tiče o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, ovaj prijedlog zakona i donošenje konačnog zakona ima prvenstveno cilj, a ja sam barem to tako shvatio, usklađivanje također sa praksom EU, a sa svrhom da programi izravne potpore za poljoprivrednike budu u okvirima zajedničke poljoprivredne politike EU. To nameće i obvezu formiranja u okviru Ministarstva poljoprivrede Poljoprivredne savjetodavne službe koja će omogućiti dobrovoljno sudjelovanje poljoprivrednika u korištenju službe. Važnost ove službe razvidna je kroz informiranje i savjetovanje poljoprivrednika vezanih za njihovo restrukturiranje i prilagodbi uvjetima provođenja zajedničke poljoprivredne politike EU, još više provođenje zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda. Ono što će ova služba po važnosti morati staviti daleko naprijed, dakle u vrh svojih prioriteta je pružanje pomoći potencijalnim korisnicima sredstava pretpristupnih programa za poljoprivredu i ruralni razvoj IPARD, ali i ostalih fondova koji će biti pristupačni nakon pristupanja Republike Hrvatske EU. Ulaskom ove službe u sastav Hrvatske poljoprivredne komore ona je izgubila samostalnost i mogućnost provođenja nacionalnih ciljeva u poljoprivredi. Umjesto da rade za dobrobit poljoprivrednika služba se svela na poslove infrastrukture Poljoprivredne komore, dakle opsluživanje aparata Hrvatske poljoprivredne komore koji je ionako već postojao te se smanjivala raspoloživost službe za obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova, a za pomoć poljoprivrednika i razvoja hrvatske poljoprivrede kao konačnim ciljem. Nažalost, u vrijeme pripojenja službe Hrvatske poljoprivredne komore SDP je tada kao oporba vladajućem HDZ-u i HSS-u ukazivao na loše stvari koje će se time dogoditi, ali naše primjedbe nisu uvažene. Povratak službe pod okrilje Ministarstva poljoprivrede ako mene pitate je normalan tijek. S obzirom na predviđena sredstva u proračunu za rad svih djelatnika službe neće biti nikakvih problema te će oni nesmetano moći nastavljati raditi kao javna Poljoprivredna savjetodavna služba. Zbog ovih razloga vjerujem da su ova zakonska rješenja dobra, zbog ovih razloga ću ta rješenja i osobno podržati i pozivam sve kolegice i kolege saborske zastupnike da također podrže ovaj paket zakona koji je izuzetno važan za budućnost hrvatske poljoprivrede. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći za pojedinačnu raspravu zastupnik gospodin Zoran Vasić. Izvolite. **Vasić, Zoran (SDP)** Zahvaljujem, poštovani potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Dakle Hrvatski sabor je u veljači 2009. godine donio Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. U njemu je stajalo da je Komora samostalna i neovisna stručna i poslovna organizacija. Prema tom zakonu članstvo u Komori propisano je kao obavezno i isticalo se tada da će Komora biti lišena svake politike što nažalost svjedoci smo u praksi nije bio slučaj. Krajem 11. mjeseca te 2009. godine su završeni izbori za Hrvatsku poljoprivrednu komoru i ja ću ovdje podsjetiti kako su tekli ti izbori, odnosno koji je bio odaziv na tim izborima. Ja mislim da je to bitno jer već od tada seže odnosno teče nezadovoljstvo naših poljoprivrednika sa Poljoprivrednom komorom. Dakle, od nekih 185000 obiteljskih gospodarstava i 5800 ostalih subjekata iz Upisnika poljoprivrednih proizvođača u Republici Hrvatskoj koji su činili biračku populaciju glasalo je sve zajedno oko 37000 poljoprivrednika, odnosno njih oko 19%. Članovi Poljoprivredne komore su izabrani na jedinstven način, ja bih rekao dopisnim putem na izborima. Možda vi se sada pitate zašto dopisnim putem, pa zbog toga jer se glasanje obavljalo tako da su se glasački listići poštom slali u Zagreb Povjerenstvu za provođenje izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore. Evo nekoliko informacija i o tijelima komore, to nismo danas još čuli. Dakle Skupština Hrvatske poljoprivredne komore broji 119 članova, Upravni odbor komore broji 17 članova, Nadzorni odbor 5 članova, tu je još predsjednik komore, Sud časti koji broji 5 članova. Zašto je to bitno? Zbog toga što je sve zajedno 146 osoba koji svi prema Statutu komore imaju pravo na naknadu ako Skupština komore tako odluči, a sudeći po onome što ću kasnije reći, što ću iznijeti očito da je tako i odlučila. Predsjedniku komore pak kaže za obavljanje te funkcije prema Statutu pripada posebna naknada. 2010. godine izmijenjen je Zakon o Poljoprivrednoj komori. Osim što je savjetodavna služba stavljena pod okrilje Poljoprivredne komore ukinuta je članarina po nazivu i uveden komorski doprinos koji se u iznosu od 0,5% skidao direktno sa računa putem Agencije za plaćanje, dakle od onih poticaja koji su naši poljoprivrednici trebali dobiti. Po ovom prijedlogu zakona vidimo da dva su razloga zašto idemo u ove izmjene. okviru komore su propisane dvije djelatnosti koje su određene kao javne ovlasti. To su kontrola mjera ruralnog razvoja i vođenje evidencije izravne prodaje za poljoprivredne gospodarstva. Budući da druge institucije obavljaju tu djelatnost, a ne komora jasno je da to treba izmijeniti. Izmjena zakona se predlaže zbog toga jer se zalažemo za dobrovoljno članstvo radi poštivanja ustavnosti zakona kao što smo već danas čuli. Isto tako je nedopustivo da se poticaji umanjuju za iznos komorskog doprinosa i doznačuju korisnicima u bitno smanjenom iznosu pa mnogi poljoprivrednici ni ne znaju koliko im je skinuto na ime komorskog doprinosa. Ovo su glavni po meni, ali ne i jedini razlozi zbog kojih je nužno izmijeniti postojeći Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Iščitavajući Financijski izvještaj Hrvatske poljoprivredne komore za 2011. godinu dolazi se do vrlo interesantnih podataka. U okviru Poljoprivredne komore trenutno je zaposleno 8 stalno zaposlenih za koje se trenutno izdvaja mjesečno za njihove plaće oko 105 tisuća kuna. To su oni ja bih rekao izvorni zaposlenici Hrvatske poljoprivredne komore. A ukupan komorski doprinos koji je uplaćen na račun Poljoprivredne komore u 2011. godini iznosi 10 milijuna 510 tisuća kuna. A zamislite, ukupan iznos naknada za rad svih tijela komore, kao i za trošak službenih putovanja u 2011. godini iznose 2 milijuna 365 tisuća kuna ili 22,3%. Odnosno evo malo brojčanih podataka konkretnih, dakle prema podacima iz izvješća i podacima Ministarstva poljoprivrede. Naknada za rad predsjednika u 2011. 115 tisuća kuna, naknada za rad upravnog odbora 820 tisuća naknada za rad sektorskih odbora 920 tisuća kuna, naknada za rad Nadzornog odbora 62 tisuće kuna, naknada za službeno putovanje predsjednika 121 tisuća kuna itd. Kad gledamo dakle predsjednik je u 2011. oko 240 tisuća inkasirao na ime naknada za putovanja i za njegov rad. Sve zajedno dakle 2 milijuna 345 tisuća kuna. Vjerujem da naši poljoprivrednici to ne znaju. Treba ovdje istaknuti da velika većina naših poljoprivrednika kao neučinkovito ocjenjuje rad Hrvatske poljoprivredne komore budući da nije doprinijela razvoju poljoprivrede Republike Hrvatske. Na drugoj sjednici saborskog Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj održane 22. veljače ove godine jednoglasno je sugerirano da Ministarstvo poljoprivrede razmotri mogućnost izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednoj komori i naglasit će upravo su to inicirali predstavnici naših poljoprivrednika. Kada govorimo o brizi predstavnika Hrvatske poljoprivredne komore za našu poljoprivredu treba reći da je sada već bivši predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore u vrijeme prosvjeda naših mljekara i velikih napora Ministarstva poljoprivrede oko iznalaženja rješenja za probleme naših mljekara bio s delegacijom na putu u Kini što što mu s pravom oni i zamjeraju. A možda je zapravo on usvajao kineska iskustva proizvodnje luka, dakle prije svega češnjaka jer znamo da Hrvatska na žalost pored toliko plodne i neobrađene zemlje uvozi češnjak iz Kine. Poljoprivredne komore europskih zemalja imaju dugogodišnju tradiciju djelovanja u svom, u dobrom dijelu poljoprivredno razvijenih, dakle zemalja. Na žalost pokušaj sličnog organiziranja poljoprivrednika Republike Hrvatske u okviru naše Komore nije se pokazao kao učinkovit i praktičan model djelovanja. Ja ovdje želim naglasiti da ovim izmjenama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori se ona ne ukida, nego jednostavno se njezino postojanje dakle je apsolutno bitno, nego jednostavno smatramo da je bitno obaveznu članarinu maknuti i ove stvari koje sam ovdje naglasio. Što se tiče poljoprivredne savjetodavne službe kao što sam rekao izmjenom zakona iz 2010. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu je stavljen pod okrilje Hrvatske poljoprivredne komore. Donošenjem ovog Zakona Hrvatska poljoprivredna komora preuzela je oko 250 zaposlenika savjetodavne službe, njihovu opremu, prostor i financijska sredstva što je prema riječima tada odgovornih iz Vlade

4 doktora znanosti, 23 magistra znanosti i 210 diplomiranih inženjera. Na neki način su oni kao struka bili podređeni, neće se nitko naljutiti ja ću reći volonterima iz oblasti agronomije. Dakle, kad govorimo o struci. Ali u tadašnjoj HDZ-ovoj i HSS-ovoj Vladi su rekli da je glavni razlog za donošenje ovog Zakona provođenje programa gospodarskog oporavka Vlade kao i jedna od mjera reforme javne uprave. Pa ja onda postavljam sada pitanje je li jedna od mjera tadašnje Vlade i promjena naziva harača za poljoprivrednike. Dakle, nije se on više zvao članarina za Poljoprivrednu komoru nego komorski doprinos. Uz razloge za donošenje ovog Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi koji smo čuli i od ministra poljoprivrede, a koji su i moje kolegice i kolege prije mene rekle. Ja ću naglasiti nekoliko bitnih stvari za koje smatram da trebamo ovdje o njima govoriti i da su oni možda glavni razlozi zbog čega se donosi ovaj zakon. Uloga poljoprivredne savjetodavne službe je pružanje pomoći potencijalnim korisnicima za korištenje sredstava predpristupnog programa programa za poljoprivredu i ruralni razvoj IPARD osobito u jačanju apsorpcijskih kapaciteta poljoprivrednih gospodarstava za korištenje sredstava ovog programa koji je našim poljoprivrednicima na raspolaganju. Tragično je što je dosadašnje vodstvo Ministarstva poljoprivrede učinilo po pitanju povlačenja europskog novca. Treba se samo prisjetiti SAPARD-a. Od 245 milijuna kuna iz tog fonda iskorišteno je manje od pola, pa je 128 milijuna kuna izgubljeno. Kada govorimo o IPARD-u dosadašnja iskorištenost sredstava od IPARD-a iznosi oko 37% i ono varira od mjere do mjere. Tako je za mjeru 302 iskoristivost samo 9,4%, a za mjere 101 i 103 30%, a za mjeru 301¸67%. Sve su ovo kolegice i kolege razlozi zbog čega nam treba novi Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi koja treba biti u pravnom smislu riječi savjetodavna i od pomoći poljoprivrednicima, a ne kao što smo čuli logistika za Hrvatsku poljoprivrednu komoru. Dakle, stoga ću podržati donošenje ovog Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, odnosno podržat ću i izmjenu Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Hvala. **Batinić, Jedna obavijest članovima i članicama Odbora za ravnopravnost spolova. Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održat će se danas u 13,00 sati u dvorani Josipa Šokčevića. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Sljedeća za raspravu zastupnica gospođa Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo ja prije nego što počnem svoju raspravu htjela bih reći da neću govoriti o svemu onom što je govorila kolegica Tireli i da doista najveću većinu skoro sve podržavam njezine rasprave jednako kao i kolege Petra Čobankovića. Međutim, osvrnut ću se na nekoliko stvari. Ono što me je malo sada ne samo zabrinulo, nego eto i zamislilo. Osvrnut ću se i na raspravu gospodina Petra Baranovića koji upravo ovu Komoru naziva sa obitelji Glembajevih. Pa evo dozvolite malo vremena da mu ja ispričam samo jednu malu anegdotu ako on to uopće zna šta to znači kad nekoga nazovete Glembajevima baš recimo vi. Tin Ujević vam je krenuo jednog dana u posjet obitelji Glembajevih. Došao do Gvozda, divan park, prekrasna velika kuća. Pozvonio na vrata i propisno odjevena sluškinja je izašla i rekla je oprostite koga vi trebate. A on je rekao, oprostite mislio sam da sam došao kod Krležinih, ali zabunio sam se ovo su gospoda Glembajevi. Dakle, nemojte tako kvalificirati ljude, nemojte tako kvalificirati komoru i onu udrugu zbog čega ona i je osnovana. Ono što je sigurno važno znati, a to i novi ministar zna zašto je ona osnovana i zašto smo mi to radili, a to je zato jer u Hrvatskoj postoji preko 800 različitih udruga poljoprivrednih proizvođača i praktički nije bilo moguće utvrditi tko legitimno zastupa njihove zajedničke interese. Jako važno je reći da su svi članovi upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača, a njih ima negdje oko 194000, upisane znači u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i oni su tako i članovi različitih ovih 800 udruga. Kao drugo, Vlada HDZ-a ali i tadašnje Ministarstvo poljoprivrede u toj je populaciji poljoprivrednih udruga i proizvođača nije mogla u toj velikoj različitosti imati naime jednog ravnopravnog partnera koji bi temeljem stručnih podloga mogao ravnopravno se uključiti u su kreiranje i provođenje mjera poljoprivredne politike, pa jednako tako onda je i Vlada podržala osnivanje i te Poljoprivredne komore jer ona je doista bila važna. Važna zašto? I smisao te Poljoprivredne komore je u stvarnosti izravno uključivanje poljoprivrednih gospodarstava u poslovnu strukturnu instituciju koja će se kao odgovoran i i odgovarajući partner pomagati u kreiranju i efikasnoj provedbi mjera poljoprivredne politike i razvojnih programa. Poljoprivredna komora trebala je pridonijeti jačanju poljoprivrednog poduzetništva, poslovnom povezivanju sa prehrambenom industrijom, distributerima poljoprivrednih proizvoda a radi objedinjavanja zajedničkih interesa, jedinstvenog djelovanja u uspostavljanju ravnoteže između proizvodnje, prerade i potrošnje poljoprivrednih proizvoda kako za domaće, a tako i za inozemno tržište. Tradicija tih komora u Europi je dalekosežna. Ona je negdje već kreće s početkom 19. stoljeća. No da je ne govorim samo o Poljoprivrednoj komori željela bih nešto reći i o našoj Savjetodavnoj službi koja je te 2011. godine nikako nije bila ukinuta nego je bila pripojena i evo ovo što je mladi kolega prije mene govorio navodeći neku strukturu troškova jednako tako se je tada Vlada rukovodila strukturom troškova. ja imam samo tu jedan navod npr. da je u to vrijeme samo u godinu dana potrošeno negdje 1 milijun 840 i nešto tisuća kuna za telefonske razgovore u Savjetodavnoj službi. Što i nije neobično možda ako su oni svi, odnosno ako su svi potrošeni na razgovor sa poljoprivrednicima. Obzirom da ja i zbog svog posla kojeg sam prije obavljala, ali i sada koji radim u vrlo čestom kontaktu sam sa svojim kolegicama i kolegama, ali i sa kolegicama i kolegama drugih struka, dakle ja sam doktorica veterinarske medicine, ali jednako tako kolege agronomi, kolege šumari koji rade u savjetodavnim službama imam jedno prekrasno iskustvo i smatram ponovno i uvijek ću to govoriti da struku treba cijeniti, da su jako puno doprinijeli razvoju poljoprivrede, da su jako puno doprinijeli naime edukaciji poljoprivrednih proizvođača. To nitko ne može osporiti. Dakle, danas zašto smo protiv ovoga? Zato jer smatramo da bi trebalo napraviti jednu malo širu raspravu, da danas se ovdje sa jedne strane ne nabacujemo da tako kažem sa nekim ponižavajućim rečenicama prema toj Poljoprivrednoj komori. Ona je značajna, ona je važna. Ja mislim da to i današnji ministar zna kakvu ona ima važnost. Jednako tako smatramo da zbog toga baš i ne treba hitni postupak. Dozvolite da se napravi jedna prava rasprava na svim razinama. Istina je da je u Poljoprivrednoj komori bilo nekih problema, ali isto tako je istina da su već danas udruge seljaka i proizvođača poljoprivrednih, odnosno poljoprivrednih proizvođača jako zainteresirane za članstvo u Poljoprivrednoj komori. Mi smo ispred kluba HDZ-a naravno i podnijeli amandman. I taj amandman je vezan na ovaj članak 4. kojim se predlaže ukidanje obveznog članstva u u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori s time da se, mi tražimo i pitamo se u tom amandmanu da li je onda se pripremaju i novi zakoni u kojima neće biti obvezno članstvo drugih komora? Ja osobno znam za svoju Hrvatsku veterinarsku komoru, obvezno je članstvo biti u Hrvatskoj veterinarskoj komori posebice ako radite u struci kao terenski veterinar. Ljudi koji su u drugim komorama, to su obrtničke komore i to su županijske ili obične, oni oni moraju biti isto tako obvezno u toj komori. Znači ako se ovdje obvezna članarina ukida da li će se nekim novim zakonima ukinuti i članarine u ovim drugim komorama, što će to implicirati i zbog čega je to tako? Ne bih se složila sa mladom kolegicom, oprostite sad je nema, kad je rekla da je to jako dobro učinjeno da ne treba se biti član, da je to na dobrovoljnoj bazi Poljoprivredne komore jer da će sad svatko dobiti na izbor kamo će, da li će u obrtničku, da li će u neku drugu Hrvatsku gospodarsku komoru ili nemam pojma koju, veterinarsku. To je naprosto nemoguće. Član ste komore vezano uz strukturu svoje proizvodnje, odnosno onoga čime se bavite. Tako da jednako tako mogu poljoprivrednici koji se registriraju kao obrt pa mogu biti članovi Hrvatske obrtničke komore. I odnosno točno je ministre vidite moraju. To sam čekala da mi netko isto još tako kaže, moraju, pa onda ako imamo Poljoprivrednu komoru i udruge poljoprivrednih proizvođača unutar toga onda smatram i ja da bi oni trebali i da moraju biti članovi te komore. Eto, toliko. Hvala. **Batinić, Na vaše izlaganje imamo ispravak netočnog navoda. Zastupnik Petar Baranović, izvolite. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zapravo imao bih niz ispravaka netočnog navoda međutim zadržat ću se samo na jednom, a to je pokušaj citiranja od strane uvažene zastupnice Sumrak onog što sam kazao. Odnosi se na obitelj Glembajevih. Mislim da sam bio vrlo jasan kad sam kazao da je Poljoprivredna komora najmlađi član obitelji hrvatskih komora koja neodoljivo podsjeća na obitelj Glembajevih. I ostajem pri tom iskazu gospođo Sumrak, obzirom da imam vrlo višegodišnje iskustvo sa komorskim sustavom. Hvala. Hvala. Imamo i jednu repliku na vaše izlaganje. Zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo kolegice Sumrak spomenuli ste na kraju, što me ponukalo zapravo na repliku, članstvo u komorama. Ono što sam možda propustio reći u svojoj glavnoj raspravi je upravo to da mislim da će dobrovoljnost članstva u komori pridonijeti tome da se komora zapravo više okrene poljoprivredniku kojem bi trebala i služiti. Jer stvar vam je u tome, dakle ako ste član i Obrtničke komore, Gospodarske komore, Poljoprivredne komore to su ogromni parafiskalni nameti koje poljoprivrednici moraju plaćati. Mislim da je ovo, dakle ide u smjeru toga da se rastereti poljoprivrednike tih parafiskalnih nameta i da dakle da se zapravo da poticaj komori koja će tada biti na tržištu da svoje usluge orijentira, dakle da bude servis poljoprivrednika i da se više orijentira prema njima i da privuče što više članova u krajnjoj liniji. Jer ako plaćate članarinu za članstvo u nekoj udruzi, instituciji, cehovskom udruženju, a to Poljoprivredna komora je uvijek se zapitate što tim članstvom dobivam.

A naime odgovorit ću vam na vašu repliku jednim pitanjem. Slažem se da jesu u jednom dijelu parafiskalni nameti upravo rukovođeni tome da sa smanji objedinila se komora i savjetodavna služba, međutim ja vas pitam, zašto se ne borite onda za smanjenje tih nameta u drugim u drugim komorama, npr. obrtnicima, npr. gospodarstvenicima, npr. odvjetnicima, npr. nama veterinarima, npr. farmaceutima, liječnicima i njima je to obvezan namete. u tome je stvar. Kada se tako počne govoriti onda padamo sami sebi na neki način ono kak se kaže u sebi sam sebi u onu rupicu koju smo si kopali. Nije to isto a dobije se dosta. Hvala. Sljedeći za pojedinačnu raspravu zastupnik gospodin Igor Češek. Izvolite.

ode li Poljoprivredna komora? Možda i ode. Ne znam točno ni reći ni što je donijela ni što je odnijela poljoprivredi. Osnivanje komore i davanje na upravljanje HSS bilo je čista politička odluka potpuno nevažna našoj proizvodnji hrane i ljudima koji se u toj proizvodnji nalaze. Kako bi komora imala što raditi prebacili su joj također dobro uštiman orkestar tadašnje male ali učinkovite vojske poljoprivrednih savjetnika. Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu iz … Ministarstva poljoprivrede prebačen je tu izmišljotinu HDZ i HSS-a. komora ne služi ničemu, savjetodavce treba vratiti tamo gdje se i nalaze. Ima još toga što je totalno izvan pameti. Što će nam Ministarstvo poljoprivrede ako nije u stanju raditi ono što rade hrpe koje kakvih agencija, instituta, zavoda ili tko zna čega sve ne. Što uopće radi Agencija za plaćanje poljoprivredi? ono što je prije radilo i što se uvijek trebalo raditi u kancelarijama Ministarstva poljoprivrede na Vukovarskoj aveniji. Moramo doista zaustaviti suludo trošenje novaca na razne zavode, ministarstva. Sve to ide iz svake naše kile pšenice, ulja, kilograma paprike iz kulena, pršuta i šunke. Ne može sve to plaćati ova naša hrvatska crnica, glina, crvenica, kao ni naše mora i jezera. Što ne ide, ne ide. Neka svoju djecu i članove zapošljavaju neke druge sektore, a neka se ostave više svi poljoprivrede. Evo ovo su izvaci iz jednog meni ovako zgodnog članka obavljenog na portalu autor Damir Rukovanski, magistar, inženjer agronomije s kojom se u najvećoj mjeri slažem pa sam ga zato htio navesti na jednom poljoprivrednom portalu objavljen gdje je pokušao sintetizirati niz problema s kojima se mi zapravo susrećemo u poljoprivredi. Mi smo ovdje naišli na jasno suprotstavljene opozicije, oporbe i vlasti jeli ovo je sada prijedlog vladajuće koalicije pa ga podupire lijeva strana sabornice. Da je suprotno podupirala bi desna

I ovo što su nabrajali sve komore u Hrvatskoj su obvezni. Ovo je prva i za sada jedina ako ovako izglasujemo u kojoj će članstvo biti neobvezno. Ja sam evo do sada puno godina bio član Hrvatske liječničke komore i jako bih volio da je ikako bilo moguće i da članstvo u toj komori bude neobvezno jer sam plaćao par stotina kuna mjesečno mi uzimali iz plaće i to je bio jedan namet kojeg se nikako nisam mogao riješiti. I bio bih sretan da sam mogao istupiti iz te komore, a nisam mogao istupiti. Kao što bi sigurno mnogi i u drugim strukama bilo im jako drago i rado bi istupili iz tih svojih komora strukovnih i razno raznih koji su ustrojene, premreženi smo raznim komorama ali ne možemo istupiti. Razgovarao sam sa poljoprivrednicima i većim i manjim poljoprivrednim proizvođačima i nekim ljudima koji su radili u Poljoprivredno savjetodavnoj službi i mišljenja su oprečna. Većina malih proizvođača bit će im drago da ne budu članovi Poljoprivredne komore jer oni ni na koji način nisu sudjelovali u kreiranju politike te Poljoprivrede komore dok jedan dio velikih proizvođača bi voljeli da ta komora ostane obvezno članstvo jer su oni preko te Poljoprivrede komore ipak imali određene poluge utjecaja na poljoprivrednu politiku neovisno o o članstvu u nekoj stranci. Sada kada je kolega Vasić spominjao troškove rada komore i stavke u tim troškovima rada, to je pomalo nekorektno jer može se uzeti godišnje izvješće bilo koje ustanove ili bilo koje druge komore i naravno da će tu biti troškovi rada, uredski troškovi rada predsjednika, reprezentacije i ostalo mislim to je na neki način pomalo nekorektno. Kada je riječ o Poljoprivredno savjetodavnoj službi i samom prijedlogu Zakona o Poljoprivredno savjetodavnoj službi jedna stvar koje bi se ona se ovdje uređuje kao javna ustanova jel to je uredu samostalno, ono što bih se ja upitao zašto nije ostavljena mogućnost ovom novom prijedlogu zakona da Poljoprivredno savjetodavna služba može izići i ostvarivati određene prihode kao ustanova. Dakle ovdje je bio jedan od primjedbi koje sam susreo s nekim ljudima koji su prije radili danas rade da je njima zapravo onemogućeno da na tržištu iziđu i da odrađuju određene projekte i ti projekti na kraju odlaze nekim drugim privatnim tvrtkama dakle Poljoprivredno savjetodavna služba ima resurse i kadrovske i materijalne ima iskustvo i mogla bi dio projekata odrađivati na tržištu i time nešto prihodovati a ne samo ovisiti o svojim izvornim prihodima. Prema tome nisam htio pisati amandman već jednostavno iznijeti to dok je ovdje ministra, ima još dovoljno vremena da se možda razmisli zašto se nije omogućilo među onome što piše da bi Poljoprivredno savjetodavna služba radila dakle u opisu poslova i omogućit joj da na tržištu odrađuje određene usluge i uslužne djelatnosti onima koji su za to zainteresirani pa i da na taj način ostvaruje neki dodatni prihod u svom poslovanju. Toga za sada ovdje nema. Evo, to je bila jedna primjedba kojom sam se susreo s ljudima koji rade u toj Poljoprivredno savjetodavnoj službi, jedan prijedlog o njih. Što se tiče komore, to mi možemo biti za i protiv. Mislim daje praksa nije pokazala neku odveć veliku ulogu i značenje te Poljoprivredne komore ali ono što je pokazala pokazala je jednu političku manipulaciju koja je bila prisutna u radu te Poljoprivredne komore i to svakako nije dobro. S druge strane jedino se pitam da li će ovakav jedan presedan koji se sada otvara sa tom Poljoprivrednom komorom otvoriti mogućnost da se učine presedani u drugim komorama. Jel mislim ja konkretno govorim za tu Hrvatsku liječničku komoru, bio bih jako vesel i mnogi kolege da se može riješiti članstva i u toj komori. Jel mi koji radimo u javnom sektoru dakle koji nismo radili kao privatni poduzetnici udruženi u bilo kakvu komoru dakle kao zaposlenik u javnom sektoru, neovisno o kojoj je komori riječ, ta komora mene ne predstavlja, ja sam ja. Kao liječnik u nekoj bolnici, netko tko radi u nekom javnom sektoru njega komora ni na koji način ne predstavlja njegov staleški interes jer on je zaposlenik u javnom sustavu. Prema tome, sve te komore mogu imati smisla kao dragovoljne kad okupljaju ljude koji na svoj privatni interes i interese svog kapitala, svoje struke okupljaju staleški u neku od komora. Dakle odvjetnici ako imaju privatni odvjetničke urede jasno da će se uključiti, međutim da li će državni odvjetnici trebati oformit komoru državnih odvjetnika mislim to malo vjerojatno pa eto tako i sa ovim još nekim strukama koje su danas uključene u razne komore. Evo kao što je rekao kolega Vinković, mi nismo baš posebno sretni i mislimo da nije bilo potrebe zapravo za neku hitnost ovog postupka jer ne gori nešto posebno. Poljoprivreda Poljoprivreda je zapravo bremenita u tim svojim problemima koji ovo neće riješiti. Još o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi. Nije važno što ćemo napisat o njoj, kako će ona bit ustrojena već kako će ona raditi i to je ključno pitanje tko će voditi tu Poljoprivrednu savjetodavnu službu, na koji će način ona bit ustrojena. Da li će možda biti više decentralizirana u svome rdu nego što je bila do sada. Da li se razmišlja o tome da se možda ona i regionalno više ustroji, a ne samo ovako po županijama kao danas. I da li postoji mogućnost da u dijelu svojih usluga zapravo ona i prihoduje tom državnom proračunu, a za što ima resurse da to napravi. Hrvatski poljoprivrednici u najvećoj mjeri neće plakati bez obzira za Poljoprivrednom komorom ni u ovom ni u onom obliku, bila ona dragovoljna ili obvezna. Ono za čime hrvatski poljoprivrednici najviše plaćaju to je nad činjenicom da ipak danas 22 godine nakon uspostave Hrvatske države i ukupno opseg poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj manji nego kad je Hrvatska država nastajala '90. godine. I mi ni na koji način nismo uspjeli zapravo doći na razinu poljoprivredne proizvodnje u nijednom njenom dijelu u onom opsegu koji je bio kad je država Hrvatska nastajala. I umanjio se opseg poljoprivredne proizvodnje i u govedarstvu i u ratarstvu i u stočarstvu, manje proizvodimo mlijeka, manje imamo obrađenih površina i to je zapravo onaj suštinski problem poljoprivrede. Hvala. Zahvaljujem. Na vaše izlaganje imamo tri replike. Prvi za repliku se javio zastupnik gospodin Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran Odbora za poljoprivredu u prošlom sazivu, a evo potaknuli ste me i otvorili praktično jedno drugo važno pitanje koje također ni ovim zakonom nije definirano, a to je pitanje sjedišta komore koje neumitno ne treba biti ne treba biti u Zagrebu obzirom da i najveći broj obiteljskih gospodarstva dolazi upravo iz Slavonije i Baranje. Normalno da se tu otvara i pitanje samog sjedišta ministarstva koje pati u ovim skučenim prostorima na Vukovarskoj aveniji i svakako u slučaju ukoliko želimo stvarno decentralizaciju funkcije da to ministarstvo treba biti u Slavoniji i Baranji, u žitnici Hrvatske, a ne ovdje u Zagrebu. ono što u svakom slučaju treba podržati je opstanak Hrvatske poljoprivredne komore kao tijela koje će praktično mimo ovih udruga, određenih udruga seljaka praktično i sukreirati poljoprivrednu politiku. A ono na što treba posebno ovdje ukazati da ovi zakoni nisu trebali ići po hitnom postupku i da Hrvatski sabor ne može na osnovu grešaka koje su se desile i u onom prošlom sazivu, jednostavno donositi odluke koje ne važe za sve druge komore jer ovim načinom se doista otvara jedna Pandorina kutija. Dakle ono za što se mi zalažemo, u svakom slučaju da nema obveznog članstva i obveznog plaćanja doprinosa kako u Poljoprivrednoj komori tako i u svim drugim

Jedna rečenica, završavam. Ja bih samo molio uvažene kolege iz SDP-a da dobro poslušaju raspravu koju su vodili u prošlom sazivu gdje su se oštro protivili izlasku savjetodavne službe iz Ministarstva poljoprivrede, a sada se zalažu za samostalnost službe, a ne može biti samostalna da se financira iz državnog proračuna. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeći za repliku se javio zastupnik gospodin Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala, potpredsjedniče Sabora. Pa evo kolega zbunjen sam koji je vaš stav na kraju. Kažete Poljoprivredna komora ne znamo šta smo s njom dobili niti izgubili i kažete onda da je svejedno da li je obavezna ili neobavezna. Ako mene pitate nije dobro da plaćate nešto po vašem ako od toga nemate koristi. S druge strane, strane, spomenuli ste da ste član Liječničke komore ali niste u isto vrijeme po snazi zakona i član Komore medicinskih sestara i Komore vozača saniteta, dakle nemate obavezu biti paralelno član više komora. Namjera je ovog da se poljoprivrednike rastereti u tom smislu jer oni djeluju na tržištu u obliku obrta i trgovačkih društava, dakle po sili zakona moraju biti članovi bilo Hrvatske obrtničke komore, bilo Hrvatske gospodarske komore. Zašto onda da budu članovi više komora. Upravo je to namjera. Dakle vi ste član Liječničke komore, ali ste član jedne komore. Zakon ne propisuje da morate biti članovi više njih. Osim toga, koliko sam informiran nisam član Odbora za poljoprivredu ali predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore čak nisu imali ni ništa protiv da se obavezan komorski doprinos Ako mene pitate to je opet stavljanje dijela javne službe na tržište. Njihovo je da se izbore za što više članova, a to će napraviti jedino tako ako budu od neke koristi tim svojim članovima. Eto toliko. Hvala.

Odgovor je jasan, gospodin Vinković ga je iznio. Mi smatramo da je to trebalo ići u redovnu proceduru, dakle ima argumenata za i protiv, ne vidimo razloga prvo za hitnost procedure pa se moglo o tom još povest javna rasprava, dakle to nije pitanje koje …/Ne razumije se./… ni na koji način. Dakle gdje ima argumenata za i protiv, ali nema nekakvih osobito argumenata za hitnost procedure. I onda sam ukazao znači samo na mogućnosti argumenata …/Govornik se ne razumije./… a što se tiče članstva u …/Govornik hvala Bogu tijekom saborskog mandata sam samo zastupnik, pa za sada ne plaćam članstvo u Komori što mi je jako drago. mi nismo niti za nešto, niti protiv. Ali ne vidimo trenutno samo razloga za hitnost procedure i htjeli smo zapravo, htjeli bi samo na konstruktivan način jednostavno pomoći ovoj raspravi sa nekim prijedlozima.

inzistirao više puta na hitnosti i taj je problem. Mislim da je hitnost samog odbora, matičnog odbora je bila na tome, na drugoj sjednici rasprava i traženje predstavnika i komore i udruga da se sa komorom krene u izmjene. Znači, na matičnom odboru smo već dobili naglasak i poantu da se ide u izmjene u Komori. I mislim da je ministarstvo dobro reagiralo i da je to prihvatilo i da je ponudilo jedno rješenje. A rješenje što je kolega sad malo prije rekao ne možemo bit članovi više komora za istu djelatnost. Mislim da je i tu je dobro poentirano da idemo dragovoljno učlanjivanje u tu Komoru. I treća stvar mislili smo samo financiranje Komore koji je bio od potpora, znači da bi to, koji se dobiju iz poticaja 0,5 posto da je nekorektno bilo samo onih poljoprivrednika koji su ugroženi da još se njima diže za financiranje Komore 0,5%, a to je bilo od 10 do 15 milijuna otprilike smo dizali poticaja godišnje. Također što se tiče savjetodavne službe koja je bila dosta uključena u rad Komore mislim da će sa ovakvim načinom savjetodavna služba biti puno bolje iskorištena na potrebu potrebu poljoprivrednika, odnosno korisnika te službe jer će imati jedno opterećenje manje i moći će samostalno raditi na terenu puno bolje i kvalitetnije nego što je sad bila preko Komore jer smo imali informacije da su dosta morali surađivati sa Komorom, ali i poslove koji nisu direktno u njima bili da su ih morali izvršavati. Evo toliko. Hvala. Poljoprivrednih proizvođača upisanih u upisnik ima na stotine tisuća. Mnoge komore imaju svega nekoliko stotina članova. Prema tome, to se pitanje može urediti i na način da poljoprivrednici budu samo članovi Poljoprivredne komore, a da ne budu članovi Obrtničke ili Gospodarske komore. Prema tome, ovo nije jedini način što se tiče rješavanja jer to je jedan veliki broj individualnih proizvođača. Dakle, može se to urediti na drugi način. Može se iščlaniti iz ove druge dvije komore, a da budu samo članovi Hrvatske poljoprivredne komore. Pitanje dragovoljnosti vidjet ćete ostat će otvoreno i ja ne znam da li će netko to pitanje dalje glede drugih komora otvarati. Ali to, ovo otvara neka pitanja. A što se tiče poljoprivredno-savjetodavne službe naglašavam kao i u svemu drugome nije važno gdje će se nalaziti u kojem obliku. Važno je da li će se voditi pošteno, da li će se raditi dobro. ima naznaka da jedno vodstvo koje je trajalo u poljoprivredno-savjetodavnoj službi gotovo 15 godina rukovodstvo ili vodstvo je tu Komoru u njenom radu, u njenom razvoju, u razvoju kreativnosti njenih istraživačkih potencijala prilično kočilo i da je ta Komora mogla učiniti puno više da su je vodili kvalitetni ljudi. Prema tome, mi možemo formom učiniti što god hoćemo. Važni su dobri, kvalitetni, kreativni ljudi koji će dobro odrađivati posao za koji su plaćeni. Evo i to je zapravo bila poruka ministru da proba naći zaista kvalitetnu ekipu koja će voditi tu Komoru. Nije važno u koji ćemo ih okvir staviti. Mogu biti u kojem god hoćete okviru ako je loš, tu savjetodavnu službu. Hvala. Zahvaljujem. Nemamo replika više, odgovora na repliku. Sljedeći za raspravu zastupnik gospodin Igor Češek. Evo ujedno i isprika, ali treća sreća. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege zastupnici. Danas u toku rasprave puno puta je izrečeno od strane SDP-a da je Poljoprivredna komora nastala pod političkim pokroviteljstvom HDZ-a i HSS-a. Ja se s time apsolutno slažem da je i da mnoge stvari u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori ne štimaju što bi se reklo. Moramo biti svjesni činjenice da sama Hrvatska poljoprivredna komora je stara tri godine. Da li je ona nastala pod političkim pokroviteljstvom ili ne prosudit ćemo sami, ali sama ideja Poljoprivredne komore je izvrsna. Jer razvijene članice Europske unije imaju Hrvatsku poljoprivrednu komoru, razvijene članice koje se bave intenzivno poljoprivrednom proizvodnjom imaju Poljoprivrednu komoru i to tako treba i biti. Međutim, iz rasprava nisam baš stekao dojam da svi koji su sudjelovali u raspravi su razgovarali sa poljoprivrednim proizvođačima da li to bili mali ili veliki poljoprivredni proizvođači osim kolege Đurovića i evo kolegice Vukobratović koju iznimno cijenim i znam da izvrsno obavlja svoj posao u struci. Ja sam isto proveo nekakva istraživanja i razgovore. Kroz te razgovore sa poljoprivrednicima sam doneso zaključak da Poljoprivredna komora do sad nije obavljala baš dobro svoj posao. Šta bi trebao biti cilj same Poljoprivredne komore? Pa cilj bi trebao biti ujedinjavanje poljoprivrednih proizvođača i raznih udruga koje okupljaju poljoprivredne proizvođače, a sve u svrhu dosega standarda poljoprivrede u razvijenim članicama Tako je ono što je na nama da javno kritiziramo rad Hrvatske poljoprivredne komore ili bilo koje institucije koja ne obavlja svoj posao kako bi trebala obavljati, a sve u smislu kako bi se poboljšao učinak djelovanja evo u ovom slučaju Hrvatske poljoprivredne komore. Dakle, nije upitno opstojnost Hrvatske poljoprivredne komore. Upitna je članarina. Ja se isto slažem da članarina treba biti dobrovoljna, ali isto tako treba biti dobrovoljna i u Hrvatskoj obrtničkoj komori i u Hrvatskoj gospodarskoj komori, jer je stvarno apsurdno da članovi Hrvatske poljoprivredne komore kojima je osnovna djelatnost poljoprivreda budi obvezni članovi i Hrvatske obrtničke komore ili Hrvatske gospodarske komore, a pri tome da ne moraju biti članovi poljoprivredne komore. Dakle, njima je trebala biti ostavljena mogućnost odabira da li žele biti članovi Obrtničke komore ili Poljoprivredne komore. I na tome treba što hitnije na kraju krajeva i poraditi. Što se tiče same Savjetodavne službe apsolutno treba se odvojiti od Poljoprivredne komore, ali isto tako treba pojačati rad Savjetodavne službe jer smatram da savjetodavaca u RH nema dovoljno. Reći ću vam primjer iz svoje županije, odnosno Virovitičko-podravske županije. U Virovitičko-podravskoj županiji radi 10 savjetodavaca što je po mome mišljenju malo jer ako znamo da imamo negdje oko 81 tisuću hektara obradivih površina i 9 tisuća registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, 10 savjetodavaca na toliku površinu na toliko gospodarstava nije zasigurno dovoljno. Dakle, ono što ne slažem se s tim da su prvo išla na ukidanje članarine obavezne Poljoprivrednoj komori, a čekamo sa članstvom u Gospodarskoj komori i Obrtničkoj. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Zastupnik Zoran Vinković, izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Samo ću dopuniti svog kolegu. Na primjer Francuska poljoprivredna komora dobiva 650 milijuna eura iz proračuna. U Saveznoj Republici Njemačkoj također, u Austriji. Dakle u svim europskim razvijenim zemljama i doista je suludo da član Poljoprivredne komore mora ujedno plaćati i članstvo i to obavezno članstvo u Gospodarskoj ili u Obrtničkoj komori. I upravo ovaj zakon treba biti jedan multidisciplinarni da tako kažem koji mora vezati sve postojeće komore i donijeti jednako rješenje za sve komore u RH. Dakle, Hrvatska Dakle, Hrvatska poljoprivredna komora u svakom slučaju mora saživjeti i djelovati u RH. Druga je stvar što možda bolje da raspravljamo o učincima rada Hrvatske poljoprivredne komore u ovih gotovo godinu dana od njenog osnivanja i što je na kraju krajeva Hrvatska poljoprivredna komora donijela hrvatskoj poljoprivredi. Isto tako smatramo da obzirom na hitnost postupka koji u ovom slučaju uopće nije trebao biti potreban s obzirom da je Hrvatska poljoprivredna savjetodavna služba izišla iz Ministarstva poljoprivrede i pripojila se Hrvatskoj poljoprivrednoj komori zahvaljujući prije svega sporazumu HDZ-HSS na što je tadašnja opozicija oštro reagirala, upozoravala. Sad me čudi ovaj kopernikanski obrat socijaldemokrata gdje se zalažu za samostalnost, uvjetno samostalnost pod navodnicima Savjetodavne službe. Jer ne može nitko biti samostalan ako isključivo ima prihode iz državnog proračuna. Dakle, nema tu nikakve samostalnosti. Jedina ovdje namjera koja se može pročitati je da se stvori novi nadzorni organ, novi ravnatelj, nova tajnica, novi fikus. Naš prijedlog je da se upravo ta Savjetodavna služba i vrati nazad u ministarstvo kao i Agencija za plaćanje s obzirom na broj zaposlenih u državnoj upravi, s obzirom na broj djelatnika ministarstva to može ministarstvo samo i odraditi. kao i u pitanju državne ergele Đakovo famozni Hrvatski centar za konjogojstvo. Pitajte Mandića, to su oni radili čitavo vrijeme otkako je i ravnatelj, a otkako je i od '45. se počela ergela baviti. Nemojmo stvarati stvarno ono što ne moramo. Ispravimo greške. Nema ga, izgubio je pravo na raspravu. Završili smo sa pojedinačnim raspravama. Ja bih zamolio ministra gospodina Tihomira Jakovinu, želite li se obratiti? Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, štovane kolegice i kolege. Pozorno sam slušao vašu raspravu, vaše osvrte, digresije i prijedloge i zahvalan sam vam osobno na iznesenom i samo me na neki način učvrstilo u uvjerenju da smo dali dobre prijedloge dva zakonska rješenja, dva zakona – jednog novog, jednog u formi izmjena i dopuna a iz razloga kako ću navesti probat ću malo sublimirati, neću se osvrtati na svaku pojedinačnu raspravu. Mislim da je bilo kad govorimo o stranama sa desne strane dosta pritužbi na hitnost. Stoji da u pravilu to nije jedan od zakona koji dolaze u paketu za usklađenje sa relevantnim propisima EU, ali mislim s obzirom na ono izneseno i u argumentaciji zašto smo išli u zakonske promjene da smo i pod hitno trebali uskladiti zapravo sa dobrom praksom i pozitivnim odredbama … /Govornik se ne razumije./… u europskim zemljama. Ako od iduće godine stupamo u veliku obitelj EU onda moramo početi se ponašati i raditi u svemu onome kako ćemo morati za nekih 15-ak mjeseci. Ako smo govorili o analizi znamo da što se tiče komora neke jesu u sastavu, odnosno javnih savjetodavnih službi, neke jesu u sastavu komora, neke nisu. Mislim da je to negdje u EU na 50%. Onda isto tako dobro znamo da nigdje na ovaj način se ne uplaćuje komorski doprinos ustezanjem sredstava od poticaja, poticaja, odnosno potpora poljoprivrednim proizvođačima. Kad već govorim o potporama onda moram nadopuniti, odnosno ispraviti izlaganje štovanog kolege Vinkovića o isplati samih potpora jer kako sam i jučer rekao na aktualnom satu potpore su isplaćene 3 mjeseca prije zakonskoga reda, isplaćene su u iznosu od gotovo milijardu kuna i njima su obuhvaćeni 90% podnositelja poticaja. Uključujući i isplate koje sutra idu sa petkom, govorim o drugom polugodištu tova junadi. Oko 120 milijuna kuna i mlijeko 12. mjesec plus 200 milijuna koje smo iz privremenoga proračuna mi smo vrlo blizu ono što hrvatski agrar nikada nije dobio u prva tri mjeseca gotovo milijardu i 200 tisuća kuna u potporama i poticajima prema van. Imamo rekli smo još negdje 10% iznosa koji nije isplaćen, to su korisnici koji su imali ili prijavljene krive žiro-račune ili su svojoj poreznoj obavezi prema državi bili u puno većem iznosu nego što su trebali dobiti potpore tako da je Porezna uprava i Ministarstvo financija stavilo te korisnike na stand-by, dalo im je mogućnost da isprogramiraju svoje porezne obaveze u poreznim uprava, odnosno da plate dug i onda u tom slučaju će ići isplate i njima. Znači, potpore su isplaćene kao nikada dosada baš sa ciljem što bolje i kvalitetnije pripreme i proljetne sjetve i povećanja poljoprivredne proizvodnje kao jedne od najvažnijih strateških grana gospodarstva RH. I tu ćemo se kao Slavonci vrlo lagano složiti. Mislim kao svi u ovoj vijećnici. Kad govorimo o važnosti zaustavljanja negativnih trendova i napretka poljoprivredne proizvodnje u svim segmentima to je nešto što je zadatak ovog ministarstva, to je zadatak ove Hrvatske vlade, to je zadatak svih nas. Znamo da što se tiče samodostatnosti nisam ponio rekvizite bilo bi od mene to je i ne primjereno a navodimo 6 do 8 proizvoda koji su u RH koje proizvodimo u dostatnim količinama za naše tržište sve ostalo nedostaje. Zašto? Zato što i ministarstvo sve institucije i ustanove nisu dostatno dobro radile svoj posao, ni jedinice lokalne samouprave. ako ćemo govoriti o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem postojala je puno veća mogućnost da se neke stvari prije odrade. Nećemo plakati za prolivenim mlijekom, tu smo da pokušamo napraviti maksimalno i popraviti sve ono u daljnjem radu što treba da bi to napravili. Jedna od stvari je je i predmet ovih zakona. Zašto žurnost? Zato što mislim da je bilo govora i kod kolege Vasića i kolege Čobankovića o iskorištenju predpristupnih fondova, nije nažalost oko 40% iskorištenje IPARD-a samo u nekim mjerama, ono je puno niže od 20% ako govorimo o iznosu naplaćenosti korisnika to je 2, nešto posto. Mi do kraja 2014.godine imamo preko milijardu kuna na raspolaganju. Ako savjetodavna služba ako sve agencije i ako ministarstva ako svi oni koji budemo trebali biti na usluzi poljoprivrednim proizvođačima ne budemo pravi servis koji će pomoći i odraditi svoje poslove na pripremi projekata, na mogućnosti da ti projekti budu aplikativni, da prolaze na natječajima onda ta sredstva nećemo povući. Ono što nas čeka po ulasku bolje da ni ne pričamo, govorim o drugom stupu ruralni razvoj 333 milijuna eura u prvoj godini, povlačimo 25% sredstava, za to se moramo pripremiti. Tu vidim jako veliki značaj savjetodavne službe čak i u ovome dijelu mislim da smo taksativno naveli i da je kolegica Tireli rekla znači informiranje i edukacija potencijalnih korisnika o mogućnostima predpristupnim programa za poljoprivredu i ruralni razvoj, IPARD kao i budućih programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020., aktivno sudjelovanje u pripremi i realizaciji projekata poljoprivrednih gospodarstava u okviru programa ruralnog razvoja IPARD postpristupni program ruralnog razvoja uključujući pripremne poslove planove i projektne dokumentacije a sve u funkciji povećanja iskorištenja EU fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj. Ako se organiziraju sastanci, ako se rade poslovi komora, za komoru, za stručna tijela komora i ostalo onda se ne radi ono što treba. ne bude se sa poljoprivrednim proizvođačima, ne bude sa kvalitetno na terenu i ne daju se one informacije, oni poslovi koji naše cijenjene kolege na terenu u savjetodavnoj službi rade odlično. Rekli smo da Poljoprivredno savjetodavna služba ima tradiciju i ima hvala Bogu u RH i u onome sustavu su već kolege radile odlično, '91. u sustavu ministarstva od '97. kao samostalna institucija i smatramo da na ovaj način izdvajanjem način izdvajanjem Poljoprivredno savjetodavnoj službi kao … institucije će ona nastaviti raditi samo puno kvalitetnije i puno bolje. Dali smo mišljenja i promišljanja i dobre analize u Ministarstvu poljoprivrede, dobre primjere, dobre modele koji su u EU, a tu govorimo o načinu rada i funkcioniranja savjetodavne službe po nizozemskom ili slovenskom modelu gdje ona nije isključivo vezana samo kao državna institucija koja će biti vezana za proračun nego jednim dobrim dijelom u obavljanju svojih djelatnosti je otvorena i prema tržištu odnosno u jednom ugovornom odnosu prema krajnjim korisnicima, analiza se radi i to ćemo pripremiti. Ali u ovome trenutku mislimo da će funkcioniranje Poljoprivredno savjetodavnoj službe prema ovome predloženom zakonu koje se nadam da ćete podržati i usvojiti, biti puno, puno i efikasnije i transparntnije i bolje nego do sada. To ne govorim samo Poljoprivredno savjetodavnoj službi govorim i o svim onim agencijama od koje ste neke i vi kolega Vinković spomenuli, koje isto na isti način i Agencija za plaćanje i Hrvatska poljoprivredna agencija, … drugačije raditi u tom dijelu unapređenja sektorskog onoga dijela koji pokrivaju prema poljoprivrednim proizvođačima i prema obiteljskim poljoprivrednim gospodarskim, prema obrtima i tvrtkama također. Komorski doprinos mislim da smo se svi služili, ovdje barem u raspravi sam čuo da tu nije problematično i da nitko posebno ne odobrava takovi način koji je bio reguliran nažalost zakonom koji je vladajuća većina u prošlom sazivu donijela i ako je znala da to ne bi smjelo i nije model po kojem se smije raditi ili radi bilo gdje drugdje u Europi skidati 0,5% od poticaja da u krajnjem slučaju u većini slučaja sami korisnici nisu ni znali da su im ta sredstva skinuta i njihove isplate za poticaje umanjene. Imali smo veliki broj prigovora samih korisnika. Mislim da je netko od njih krenuo sa tužbama da bi na bilo kojoj stranici suda vrlo lagano dobio taj sud i mislim da je ovaj način i ova ispravak kroz ovaj zakon ukidanja komorskog doprinosa i vraćanje na ostale oblike načina i financiranja putem članarine putem svih onih drugih odrednica koje smo stavili, dobar i kvalitetan način na koji će raditi Poljoprivredna komora. Još jednom želim naglasiti jednu stvar koju smatram strašno važnom i volio bih da to ne bude slučajno krivo interpretirano. Ministarstvo poljoprivrede i meni osobno i hrvatskoj Vladi je svaka institucija koja dobro radi važna. Opstojnost i važnost i potrebitost Hrvatske poljoprivredne komore uopće nije upitan. Ovim izmjenama i ovim zakonom samo želimo na neki način i urediti način rada komore, učiniti je puno boljom i puno efikasnijom. Mislim da govorimo oko skoro 200 tisuća poljoprivrednih gospodarstava koji su na ovaj način bili bez mogućnosti odabira da li žele ili ne žele članovi te iste Poljoprivredne komore. Od njih su na izborima koje je kolega Vasić spominjao bili samo tridesetak tisuća ljudi konzumiralo pravo izbora rukovodstva te komore. Govorimo samo od 18 do 19% ljudi koji su koji su … uključili u jednoj od mogućnosti da si izaberu rukovodstva. U svim ostalim stvarima mislim da i puno, puno manji utjecaj i mogućnost izjašnjavanja i iznošenja stavova i na bilo koji način utjecaja na rad same komore i definiranje svih onih stvari koje bi trebale biti važne. Taj iznos od desetak milijuna kuna komorskog doprinosa neće ulaziti u način vidjeli smo u izvješću kako kako su trošena, da li su trošena na najkvalitetniji način. Volio bih da je puno više bilo edukacija, puno više rada sa ljudima, puno više stvaranja smjernica za izradu strategije ili postavljanja nekih vrsta politika u agraru, a toliko i privatnih edukacija i putovanja i vrlo skupe reprezentacije ili sl. Smatramo da će i na ovaj način i izborom onih ljudi koji žele biti u komori koji žele da ih komora dobro i kvalitetno i stručno zastupa u suradnju sa novim vodstvom odnosno vodstvom nakon idućih redovnih izbora tu djelatnost komore i popraviti i poboljšati. Transparentnost puno bolja efikasnost rada je nešto što će u svakom slučaju biti obilježje i te komore, meni kao ministarstvu, mene kao osobno kao ministru se nadam da će biti jako dobar i kvalitetan partner u svim onim poslovima koje radimo od pripreme nekih zakonskih ili podzakonskih akata i rješenja jel uvijek volimo čut i mišljenje ljudi koji su u takvoj instituciji. Kolega Đurović je rekao dobru jednu digresiju ili prijedlog gdje je pohvalio struku i u svakom slučaju znam veliki broj ljudi koji rade u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi i odajem im priznanje za sve ono što su do sada napravili i za znanje kojim raspolaže. Ne svi, znamo da svagdje ne može generalizirat, ali vrlo kvalitetno su odrađivali svoj posao. Mislim da je rekao da bi struka trebala biti najvažnija struka ta koja formi komoru. Onda je to vjerojatno na nekom tragu priče da nije javna Poljoprivredna savjetodavna služba trebala ući u sastav komore nego komora u sastav savjetodavne službe. S obzirom na stručnost i kvalitetu ljudi koji su radili dosta često, dosta puno, a pogotovo u zadnjem periodu od ove 3 godine nisu imali pravo i nisu imali mogućnost kreativno raditi, raditi na pravim projektima, na pravim programima. U razgovoru sa kolegama iz savjetodavne službe smo dobili niz prigovora, pritužbi na model koji je vrijedio unazad tri godine i mislim na ovaj način da ćemo i omogućiti i osloboditi kreativnost i na novi način, novim postavkama u radu savjetodavne službe omogućiti da rezultati njihovi budu puno bolji u krajnjem slučaju mjerljivi. Rekli smo da samo na IPARD-u imamo preko milijardu kuna za iskoristiti i svaki novi projekt, svaki novi poljoprivrednik, svako novo poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili poduzeće koje će donijeti dobar projekt koji će nam proći i koji će povući sredstva iz EU će svima dobro doći. svima dobro doći. Bilo je još nešto malo osvrta na djelatnosti koje su određene kao javne ovlasti u komori, a koje više to neće biti. Govorimo o kontroli. Kontrolne mjere ruralnog razvoja i vođenje evidencije, izravne prodaje nad poljoprivrednim gospodarstvima, jedno se propisuje, ovo drugo se propisuje aktom ministra, a prvo je nešto što je zakonski određeno da radi Agencija za plaćanje. Da li Agencija za plaćanje u ovoj formi, sa ovim brojem djelatnika i načelnog rada kako je radila do sada može biti pozitivno ocijenjena jer su odradili masu stvari onoga što je što će bit njena osnovna funkcija. Vrlo su blizu dobivanja svih potrebnih akreditacija i onog što se radit po ulasku Republike Hrvatske u EU, ali postoji puno prostora za napredak njihovoga posla i na regionalnoj bazi i na bazi …/Ne se./… županijske i lokalne kako imaju i mislim da će Agencija za plaćanje zajedno i sa savjetodavnom službom i sa ostalim institucijama doživjeti jednu reorganizaciju i jedan još puno kvalitetniji i bolji pristup prema krajnjem korisniku …/Ne razumije se./… vlasniku obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno poljoprivrednom proizvođaču. Još jednom zahvaljujem na čutim mišljenjima i mislim da smo dali dobre prijedloge zakona. Hvala lijepa.

Postupite što ispravljate. Ali želim ispraviti navod ministra da su ovo dobri zakoni. Ja tvrdim da i da su trebali ići u drugo čitanje, da ih je trebalo vezati s drugim zakonima, posebno stoga što ukoliko ne dođe do izmjena zakona npr. o Hrvatskoj gospodarskoj i Hrvatskoj obrtničkoj komori tada doista ovim zakonom na ovakav način bez suglasja sa ta dva nova zakona koji bi se trebali donijet nikad ništa od osnivanja i egzistiranja Hrvatske poljoprivredne komore. Jer koja će budala… plaćati obavezni doprinos, a onda se dobrovoljno javiti i plaćat članarinu Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Hrvatska treba Hrvatsku poljoprivrednu komoru i zbog toga je potrebno i drugo čitanje ovog zakona. Hvala vam lijepo. **Batinić, Nismo imali više ispravaka. Rasprava je o zakonu završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Određujem stanku do 15 sati, a nastavljamo sa točkom Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s konačnim prijedlogom zakona.